Прошу всіх заходити в зал, приготуватись до реєстрації. Я прошу запросити всіх депутатів в зал. Ми сьогодні будемо розпочинати наше засідання з присяги. І тому я хотів би, щоб всі були на своїх робочих місцях і взяли участь в цій важливій дії. Будь ласка.

Отже, колеги прошу приготуватись до реєстрації.

Прошу зареєструватись для участі в пленарному засіданні. Прошу провести реєстрацію. Зареєстровано 337 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, щойно я провів зустріч з екзархами Вселенського патріарха в Україні архієпископом Даниїлом та єпископом Іларіоном. Цей візит – це батьківська відповідь Всесвятішого патріарха на два історичних звернення Верховної Ради України, Президента України про надання Томосу про автокефалію. Я повідомив їм, що український народ змобілізований як ніколи, всі українські православні чекають рішення Вселенського патріарха, і я вірю, що до кінця року ми почуємо благу звістку з Константинополя від Вселенського патріарха Варфоломія. На це чекає весь наш народ, це справедливо, і я вірю, що на це є Божа воля. І також я від всієї Верховної Ради України запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати Київ і виступити тут, у Верховній Раді України. І я вірю, що цей візит відбудеться незадовго. Також, колеги, традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначається День працівників освіти. Щиро вітаю всіх українських освітян, вихователів, вчителів, викладачів, виховників позашкільної освіти з професійним святом. Бажаю нашим українським освітянам міцного здоров'я, достатку і благополуччя у родинах та щоб ваші вихованці тішили вас своїми життєвими досягненнями. Давайте привітаємо наших викладачів і вчителів оплесками.

Дякую вам. Колеги, в засіданні Верховної Ради України беруть участь члени уряду на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України Степаном Івановичем Кубівим. Привітаємо урядовців. А також новообрані члени Центральної виборчої комісія. Привітаємо наших колег. І, колеги, як я вчора і повідомляв, ми розпочинаємо наш робочий день з прийняття присяги членів новообраної Центральної виборчої комісії, а після того розпочнеться "година запитань до Уряду". Тому я прошу всіх зайняти робочі місця, приготуватись. І я вважаю, що це важливий день, коли члени Центральної виборчої комісії можуть розпочати свою роботу, новообраний склад, і це наша остання дія, щоб ви змогли розпочати свою нелегку, але таку потрібну для України роботу. Отже, шановні народні депутати, згідно зі статтею 217 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" та статтею 8 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" члени Центральної виборчої комісії перед вступом на посаду складають присягу перед Верховною Радою України. Згідно статті 217 Регламенту питання включається до порядку денного без голосування. І я буду запрошувати членів Центральної виборчої До складання присяги запрошується Басалаєва Алла Валентинівна. Будь ласка. Добрий день! Я, Басалаєва Алла Валентинівна, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесною, об'єктивною та неупередженою у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян і права на участь у референдумі. До складання присяги запрошується Бернацька Наталія Іларіонівна. Будь ласка, пані Наталія. Добрий день! Я, Басалаєва Алла Валентинівна, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесною, об'єктивною та неупередженою у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян і права на участь у референдумі. (Оплески) До складання присяги запрошується Вербенський Михайло Георгійович. Будь ласка, пане Михайло. Вербенський Михайло Георгійович. присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень в Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі.

Доброго дня! Я, Бернацька Наталія Іларіонівна, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесною, об'єктивною та неупередженою у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. До складання присяги запрошується Єфремова Ірина Олексіївна. Я, Вербенський Михайло Георгійович, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. До складання присяги запрошується Желтова Ольга Миколаївна. Желтова Ольга Миколаївна. присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень в Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. До складання присяги запрошується Конопольський Олег Миколайович.

Я, Конопольський Олег Миколайович, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень в Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі.

До складання присяги запрошується Кустова Світлана Миколаївна. Я, Шипілов Леонтій Миколайович, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян та права на участь у референдумі.

Леонтій Миколайович, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян та права на участь у референдумі. До складання присяги запрошується Плукар Віталій Володимирович. Будь ласка. Я, Плукар Віталій Володимирович, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію та захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі.

Доброго дня. Я, Радченко Євген Володимирович, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі.

До складання присяги запрошується Сліпачук Тетяна Володимирівна. Доброго дня! Я, Сліпачук Тетяна Володимирівна, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції та законів України, позапартійної позиції, бути чесною, об'єктивною і неупередженої у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. До складання присяги запрошується Шипілов Леонтій Миколайович. Євген Володимирович, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі.

Я, Юзькова Тетяна Леонідівна, присягаю українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі. Присягу засвідчую особистим підписом. Шановні колеги, давайте привітаємо членів Центральної виборчої комісії. Ми входимо у виборчий рік, і ми би хотіли, я звернуся від усієї Верховної Ради, щоб ми гордилися кожним вашим рішенням. Це буде важкий і відповідальний шлях. Вам – успіху, сили духу і Божої ласки, щоб всі ваші рішення були мудрими, державницькими рішеннями. Вітаємо вас! Успіхів вам! Колеги, перед тим, як перейти до "години запитань до Уряду", надійшло дві заяви про перерви. Це означає, що два виступи будуть ще до початку "години запитань до Уряду". Це норма Регламенту, я не можу її обійти. Перша заява на перерву - від фракції "Опозиційний блок" і "Відродження". До виступу запрошується Ігор Шурма. Будь ласка, три хвилини. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Моя заява присвячена нашому уряду. Шкода, що нема Прем’єра, але я надіюся, що ви все-таки ту інформацію доведете до відома і не будете говорити, що ви не знаєте. Перше. Це стосується вашого рішення про вашу велику добру волю про виділення додаткових 100 мільйонів гривень на лікування людей за кордоном. Так я мушу вам сказати, що ваша добра воля потягнула за собою дві смерті, бо поки вирішувало Міністерство охорони здоров'я, як перерозподілити 100 мільйонів для тих людей, двоє людей, які стояли тут сорок днів, пішли на небо. Це на вашій совісті. І рано чи пізно це все закінчиться кримінальними справами. Ви про це пам'ятайте і думайте, що 100 мільйонів – це не є забезпечення черги 90 людей, ви закриєте лишень якийсь десяток. І вся справа в тому, що реєстру взагалі нема, і ви не знаєте, скільки вам потрібно грошей. І приходить новий рік - і ви вступаєте в новий рік з тим самим. той, хто т.в.о., вже не має права морального і юридичного сидіти, говорить вам неправду. Тому що вам за 2017 рік міжнародні організації, за які більшість тут проголосувала: по туберкульозу яка є проблема номер один у світі, поставок є нуль, дитячий діаліз – нуль, донорство крові – нуль, нефрологія – нуль, ендопротези – нуль. В минулому році закупили ендопротези китайські, ви будете бачити, які наслідки, вам будуть лікарі говорити, які поставили ці китайські протези дешеві. Онкологія дитяча – нуль. А ви тепер вдумайтеся, я до Степана Івановича звертаюся. Степан Іванович, Степан Іванович, отепер дивіться, що міністерство, як працює на авторитет. Репродуктивне здоров'я – хороша штука? Хороша штука. Ви знаєте, що на нього виділено в тому числі мільйон 237 тисяч на закупку контрацептивів? Так я мушу вам сказати, при тому, що поставки загальні на 36 процентів є за 17-й рік, вибачте, презервативів накупили на сто процентів. З одного боку це добре, що через декілька років не буде таких самих, які будуть приймати отакі рішення про міжнародні закупівлі. А я вам мушу сказати, що цьому мусить прийти край. І я вимагаю від Андрія Володимировича виконати рішення комітету, внести в зал Постанову 8587 про звернення до Кабміну доцільності перебування на посаді т.в.о. міністра Супрун і Лінчевського, і 8425 про звільнення Лінчевського. А ще я вам скажу, щоб для вас не було несподіванкою, що на ІV квартал, Степан Іванович, у вас нема грошей на інсуліни. І як будуть вмирати люди, щоб ви не говорили, що не знаєте. А ще я вам скажу, що немає грошей на зарплату, а он там стоїть екстрена медична допомога, протестує. Є закон України… А є Закон України "Про екстрену медичну допомогу", який ви не виконуєте. А Супрун придумала вам експеримент - пілот в 5 областях, куди ви кинули мільярд. А чому, хто з вас був у Харківській області? Ніхто. Там 10 років працює налагоджена система і сьогодні з зони бойових дій завдяки їй виводять всіх поранених. Поїдьте в Харків, вивчіть досвід. А вас всіх нехай лікують парамедики і виносять ногами вперед. Дякую.

Шановні українці, сильною і успішною наша держава може бути лише за однієї умови: лише коли люди цієї держави є здоровими. Щороку смертність в Україні постійно збільшується від серцево-судинних захворювань. Щодня на дорогах України гинуть люди. Травмуються в Україні щороку, різного ступеню травми одержують майже 4,5 мільйони населення цієї держави. виживе людина, чи буде мати людина інвалідність, чи буде мати шанс на життя, дуже важливу роль в цьому відіграє робота служби екстреної медичної допомоги. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" другий рік з цієї трибуни вимагає від уряду фінансування державних коштів на швидку допомогу, але другий рік уряд ігнорує ці вимоги. Другий рік Прем’єр-міністр обіцяє вирішувати проблему швидкої допомоги і нічого немає. По всій Україні розвішані рекламні біл-борди про швидку допомогу, але це черговий обман, тому що в наступному році передбачені кошти на швидку допомогу лише на 5 областей: на Одеську область, Полтавську, Тернопільську, Донецьку і Вінницьку. Зрозуміло чому. Всі інші 19 областей України не одержать жодної копійки на "швидку допомогу". Фракція "Об'єднання "Самопоміч" вважає таке рішення дискримінаційним як по відношенню до медиків, так і по відношенню до тих людей, які живуть в цих 19 областях. Сьогодні під стінами парламенту вийшла Київська область, як пацієнти, так і медична спільнота, працівники "Швидкої допомоги". Вони зібрали підписи підтримку і вимоги фінансування на "швидку допомогу" Київської області. І якщо буде потрібно, я буду збирати підписи з інших областей України. І якщо уряд не зрозуміє, що питання "швидкої допомоги" є питаннями національної безпеки України і не може бути жодного пілоту по відношенню до життя і здоров'я людей, то я впевнена в тому, що такі підписи почнуть збирати у звільнення всього уряду. Я дуже розраховую, що уряд зверне на це увагу і нарешті внесе справедливі зміни у фінансування, в державний бюджет на наступний рік. Дякую за увагу. Дякую вам. І ми переходимо до "години запитань до Уряду". А ви ж 15 хвилин будете, виступите зразу. А зараз буде 15 хвилин виступу, достатньо буде, пане Степан. І від Кабінету Міністрів до виступу запрошується Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Іванович Кубів. До 15 хвилин, пане Степан. І ви зможете відразу відповісти на ті запитання, які звучали із залу. Будь ласка. Шановні народні депутати! Шановний пане Андрій, пане Голово! По-перше, дякую депутатам Верховної Ради за 3 ефективних тижні роботи, які є знаковими, які показують єдність Президента, парламенту і уряду. Разом з тим, напередодні професійного свята хочу звернутися до дорогих вчителів, щиро привітати з професійним святом від імені уряду, привітати з Днем працівника освіти. Ваша праця є надзвичайно важливою для країни сильної, вільної, економічно спроможної держави Україна. Щоденний ваш внесок є відповідальна ваша праця, місія вчителя є дуже важливою, Божою у формуванні особистості людини. Дякую вам, дорогі вчителі, освітяни, від імені уряду України, від усього серця! Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Від імені уряду сьогодні я хочу прозвітувати перед вами та народом України про стан економіки та результати економічних реформ. Сьогодні вже не можна говорити, що нашими спільними зусиллями: парламенту, Президента і двох урядів - ми подолали велику економічну кризу. Ще до Революції Гідності економіка України увійшла у круте піке. Росія зробила все, щоб посилити економічний спад України, це втрата 20 відсотків економіки, 7,2 відсотка території. Але ми вистояли. Я говорю про те, що говорять цифри, ми мали віру у цінності "Бог, Україна, людяність", як говорив Блаженніший Любомир Гузар. ВВП України зростає вже десять кварталів поспіль. Це вже не результат низької порівняльної бази, це наслідок зважених і скоординованих дій уряду, Президента, парламенту і Національного банку України. Прогноз залишається позитивним: за підсумками року ріст ВВП складе понад 3 відсотки. Що більше важливо, це спекулятивний розігрів економіки, це реальний економічний ріст. Зростає українська промисловість, що б нам не говорили опоненти, але проти фактів не підеш. За 8 місяців 2018 року українські промисловці виробили на 2,2 відсотка більше продукції, ніж за 8 місяців 17-го року. Хімічне виробництво за цей період зросло на 29,9 відсотка. Автомобілебудування - на 17,2. Ми стали більше експортувати. Експорт українських товарів зростає дев'ятнадцять кварталів поспіль. За сім місяців цього року, українські підприємства експортували товарів на 26 мільярдів доларів. На 26 мільярдів доларів купили в світі українського металу, машин, обладнання, ядерних реакторів, агропродукції, ІТ-технологій. Звісно, Україна залишається важливим експортером харчової продукції в світі, але ми стрімко нарощуємо обсяги експорту продукції з додатковою вартістю. І коли нам закидають, що сальдо торгівлі погіршується, коли кажуть, подивіться, що імпорт перевищує експорт майже на 3 мільярди, шановні, давайте подивимося разом, що Україна імпортує: нафту, обладнання, електричні машини, автомобілі. Це товари, які потрібні і для виробництва. Імпорт зростає тому, що підприємці розширюють і модернізують виробництво, застосовують інноваційно-модернізований метод. модернізація економіки – це пріоритет станом перехідного періоду, а потім посилення інновацій. Крім того, зростання експорту – це джерело появи експортерів додаткових фінансових ресурсів, які також можуть витрачатися на обладнання для власного переоснащення, нові технології. Врешті-решт, імпорт підвищує конкурентоздатність української продукції на зовнішніх ринках, але це робиться не в рік і не в два. А ми можемо запитати: а що ж було за 20, більше ніж 20 років? Україна перейшла від політики виживання до політики економічного розвитку. Уряд взяв курс на лібералізацію економіки, підтримку експортерів - малих підприємців, а також зменшення тиску на бізнес. Я впевнений, що чинна економічна політика довела свою ефективність. Малий і середній бізнес, приватні підприємці мають в перспективі стати основою нашої економіки і наповнення державного бюджету. Макростабільність дає впевненість у завтрашньому дні, а орієнтованість уряду на реформування економіки - позитивні сигнали як іноземним інвесторам, так і українським бізнесменам. Вони стали більше інвестувати в українську економіку, бізнес. Капітальні інвестиції за перше півріччя 2018 року зросли на 26,6 відсотка проти півріччя 2017 року. Майже половина з дві тисячі сім мільярдів гривень була інвестована в нове обладнання, машини, інвентар. Це новий період спільної роботи, яку ми з вами шановні народні депутати зробили за останні 4 роки. Підприємці інвестують і виходять з тіні. За розрахунками Міністерства економічного розвитку, рівень тіньової економіки у першому півріччі 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 3 відсотки і склав 32 відсотки від обсягу офіційного ВВП. Це великий прогрес порівняно з з піком тінізації економіки, який припав на 2013-2014 роки, але тут ще багато роботи. З того часу, 2014 року, на сьогодні тіньова економіка скоротилась на одинадцять Це результат дії великої чинників: скорочення ЄСВ, підняття мінімальної заробітної плати, реформування сфери державних фінансів, дерегуляція, децентралізація. Ми говоримо про публічні фінанси держави. Україна багато чого досягла за 4 роки, але ми розуміємо, що цього недостатньо. Для потужного результату нам потрібно зростати на 5-7 Чинниками цього зростання мають стати п'ять факторів. Перший фактор – це продовження структурних економічних реформ і боротьба з корупцією. Друге – залучення інвестицій. Третє – інновації і модернізація виробництва. Четвертий – підтримка малого і середнього бізнесу. І п'яте – це збільшення обсягів експорту. і Міністерство економічного розвитку приділяють значну увагу розвитку торгівельних відносин, щоб на території України було вигідно і виробляти і експортувати. Ми постійно працюємо над диверсифікацією ринків, сьогодні українські товари вже можуть постачатися без ввізних мит на ринки, де проживає більше 850 мільйонів людей. У цьому році ми завершили переговори щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною і державою Ізраїль. Ми продовжуємо переговори про вільну торгівлю з Туреччиною, ми розпочали перегляд положень Угоди про вільну торгівлю між Україною і Македонією. Ми захищаємо українських експортерів на зовнішніх ринках, в тому числі від торгівельної агресії Росії. Наші юристи позиваються до Росії в рамках Світової організації торгівлі за всі дискримінаційні торгівельні обмеження щодо імпорту залізничного рухомого складу, залізничного обладнання, щодо обмеження транзиту українських товарів та інше. Уряд підтримує малий і середній бізнес, наші проекти консультують малих підприємців, створюють центри підтримки виробництва, розробляють механізми здешевлення кредитів, крім того, ми даємо бізнесу можливість оновлювати основні фонди через механізм малої приватизації. Тепер підприємець може зайти на "ProZorro. Продажі" та купити нерухомість, обладнання. Ми будемо розширювати майданчики для реальної конкурентності, для реальної, ефективної, для реальної прозорості. Лише за два місяці нам вдалося створити публічний реєстр понад тисячі об'єктів малої приватизації і продати 150 об'єктів. Ми зробили для держави 185 мільйонів… але це не просто про гроші для державного бюджету місцевих громад. Ми говоримо про нові великі можливості для малого бізнесу, в проданому приміщенні у центрі Львова, чи Одеси, чи Харкова, чи Києва, біля площі Ринок може з'явитися кав'ярня, чи сувенірна крамниця, або перукарня, це нові робочі місця і податки. Уряд робить все можливе для створення українського економічного дива. Але економічні реформи неможливі без підтримки парламенту, Президента, уряду, наша спільна робота і наша спільна відповідальність. Ми з вами довели, що можемо ефективно працювати. Лише за останній рік ми прийняли дуже важливі економічні закони: Закон про приватизацію, "єдине вікно" на митниці, яке буде сприяти у боротьбі з контрабандою, так і зміни до Закону "Про акціонерні товариства" і багато іншого. Шановні народні депутати, я закликаю вас, виходячи і входячи у відповідальну роль, особливо, політичний сезон, який ми сьогодні маємо, не забувати про те, що на нас лежить не менша відповідальність за соціально-економічне зростання України. І спільна робота уряду і парламенту може зробити це. Хочу також сказати, що у проекті бюджету 2019 року збережені пріоритети фінансування – це безпека і оборона, енергоефективність, дороги, інфраструктура, АПК, децентралізація, освіта і охорона здоров'я, соцзахист, культура. Вперше уряд запропонував трирічне планування бюджету, що дає чіткі макроекономічні орієнтири для бізнесу і інвесторів, дозволяє чіткіше планувати великі інфраструктурні проекти. Уряд виконує і всі попередні зобов'язання: плюс 35,6 тисячі створено додаткових місць у дитячих садочках 2017-2018 року; 25,2 мільйона рецептів відшкодовано за програмою "Доступні ліки" з початку дії програми; 500 тисяч українських родин скористалися програмою "Теплі кредити", і чотири роки дії цієї програми. Ми розуміємо, що пріоритети бюджету: безпека і оборона - 209,5 мільярда – це плюс 31,5 мільярда за загальним фондом. Видатки на забезпечення громадської безпеки збільшується на 16,1 мільярда гривень до 82,1. Видатки на зарплату військовослужбовцям з 24,1 мільярда гривень до 108,3 мільярда.

Агробізнес, коли ми говоримо про розвиток тваринництва, - 4 мільярди гривень. Здешевлення придбання вітчизняної техніки - 1,38 мільярда гривень. Підтримка фермерів - 1 мільярд гривен. Разом з тим, хочу сказати, що народні депутати, які дали запити щодо охорони здоров'я, хочу проінформувати, що ми їх сприймаємо як запити народних депутатів. Відповідно Міністерство охорони здоров'я дасть відповідь на два запити. система охорони здоров'я і реформа необхідно буде продовжена. Оновлення системи первинної медичної допомоги – це 15,3 мільярди екстрена медична допомога – 1 мільярд гривень, "Доступні ліки" – 1 мільярд гривень, безкоштовна діагностика – 2 мільярди гривень. Ми говоримо про соціальний захист, про систему і про можливості. Наша спільна робота, наші спільні рішення

Дякую. І потім будуть від народних депутатів України ще питання. Будь ласка, від "Волі народу" питання Шахова. Будь ласка. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Степане Івановичу, скажіть, будь ласка, ну що за знущання з шахтарів? На "Селідіввугілля" повинні 250 мільйонів гривень, на "Львіввугілля", на "Луганськвугілля" – заборгованість 1 мільярд 180 мільйонів. Ніяких 350 мільйонів – 1 мільярд 180 мільйонів гривень! Щойно говорив з Волинцем. Три дні вже бастують шахтарі і заблокували дорогу Донецьк - Дніпропетровськ. Коли вже виплатять зарплату шахтарям? Ми вже проголосували, Президент підписав закон. Коли сім'ї перестануть жебракувати, коли все ж таки зможемо сказати шахтарям "дякую" за те, що вони дають на-гора вугілля? Коли все ж таки буде розвиватися вугільна галузь в нашій державі? Чому в тому році було 4,5 мільйони вугілля добуто, в цьому році – всього-на-всього мільйон? А повинні давати мінімум 18 мільйонів тонн вугілля.

Будь ласка, 15 секунд – продовжити запитання пану Шахову. 10:47:52 ШАХОВ С.В. І друге. В Черкаській області в місті Сміла 8 мільйонів заборгованість перед лікарями. Скажіть, будь ласка, пенсіонерам не виплачували пенсії, затримка, лікарям не виплачують, шахтарям не виплачують... Шановний пане народний депутате, по другому питанню, щодо заборгованості, я прошу Секретаріат Кабінету Міністрів дати доручення Міністерству охорони здоров'я сприйняти як запит, на протязі 10 днів дати вам персональну відповідь. Щодо питання шахт. Шановні народні депутати, ми розуміємо, що ця проблема наростала всі 27 років відновлення незалежності України. Ми розуміємо, що це дуже важкий виклик для нашого уряду і спільної разом роботи. Але цю реформу, яку ми повинні, і ми її затягнули, якнайшвидше реалізувати. Щодо конкретного випадку я передам Корзуну Анатолію Васильовичу. Будь ласка.

там, ну, 180, понад 180 мільйонів перед працівниками. На жаль, підприємство працює тривалий термін вкрай незадовільно, обсягів реалізації не вистачає для того, щоб покрити всі які необхідно здійснювати, в першу чергу заробітну плату. Але позавчора уже підписане рішення уряду про виділення з 1 мільярда 400 - 136 мільйонів, зараз останні погоджувальні процедури здійснюються міністерствами відповідними. І я думаю, що найближчим часом по "Селидіввугілля" заборгованість, як і по всій галузі, буде зменшена суттєво. А на сьогодні вона складає не 1 мільярд 180, а 470 мільйонів гривень. Дякую. Вам дякуємо. І будь ласка, Сергій Соболєв, ваше запитання. 10:50:01 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Я звертаюся до Першого віце-прем'єра. Я вже рік звертаюся до всіх установ Кабінету Міністрів, включаючи Прем’єр-міністра, про катастрофічну ситуацію з морськими портами України. Я вам називаю результати восьми місяців діяльності цих портів: Усть-Дунайськ – мінус 1,3 мільйони гривень; Скадовськ – мінус 4,2. Білгород-Дністровськ – 13 мільйонів мінус, Рені – 16 мільйонів, Херсон – 26, Бердянськ – 27, Чорноморськ – 33 мільйони мінус. Такого ніколи не було. Завжди порти, включаючи порти Чорного моря і Азовського, бо по Азовському зараз буде відповідь, що, виявляється, в усьому винен тільки міст. Чорне море – та сама ситуація. Порти завжди приносили мільярдні прибутки. Після створення "Адміністрації морських портів" і здачі в оренду всіх причалів там зараз хазяйнують приватні структури, всі, які зареєстровані в офшорних юрисдикціях. Що відбувається?

я винесу на урядову нараду наступну, яка буде, щодо підняття даного питання на уряді. Для економіки і для експортної стратегії морські порти – це є дуже відповідальна інфраструктурна робота, робота, спільна, яку ми повинні зробити. На превеликий жаль, на протязі останніх двох десятиліть питання інфраструктури і можливостей ефективності… вона, по-перше, не оновлювалась, не модернізувалась і не були застосовані методи. Я теж як міністр економіки не зовсім задоволений питаннями інвестицій щодо формування політики і діяльності портів, куди заходять певні інвестиційні кошти. Ми повинні розглядати не тільки окрему галузь припортову, а дивитися на причали, дивитися на поглиблення, на можливості і на розширення. І тут абсолютно не є причім міст, що продемонстрували останніми днями наші Військово-Морські Сили, що ми не боїмося ні моста, ні зупинок, тому що ми гідні бути українцями. Щодо конкретики питань, я передам слово, будь ласка, пану Лавренюку. Дякую. Я, шановний пане Сергію, я би хотів трошки заперечити вашим тим відомостям, яким ви сказали, тому що немає ніяких мінусів – 32 мільйони там, як ви кажете, по Чорноморську і так дальше. Це у вас невірні відомості, недостовірні відомості. Те, що є реальна проблема в порту Усть-Дунайськ і Скадовськ - так це проблема вже десятки років. В порту Скадовськ уже на протязі восьми років накладено арешт на майно. І зараз ми шляхом лише залучення приватних інвестицій, тому що держава не має можливості фінансувати чи дотувати порт Скадовськ чи порт Усть-Дунайськ. Що стосується інших портів, то вони в цьому році виконують фінансовий план, 2018 року, на 120 відсотків, наголошую, на 120 Те, що створена "Адміністрація морських портів", то це загальноприйнята світова практика, тому що в жодній європейській країні, куди Україна прямує, до Європи, немає державних стивідорів. держава має підтримувати глибини в акваторії портів і в належному стані причали. Для цього було створено "Адміністрацію морських портів". Дякую.

"Селидіввугілля". Ви знаєте, ми тільки що почули відповідь, но вона дуже інтересна, відповідь. Найближчим часом, цю відповідь – найближчим часом – шахтарі вже чують півроку, як не більше. Я хочу почути і шахтарі хочуть почути конкретно, в які строки буде погашена ця заборгованість, тому що шахтарі говорять: "Хай міністерство, міністерство отримує заробітну плату так, як і вони". І друге питання. Користуючись нагодою, хочу поздоровити учителів з їхнім професійним святом і задати питання міністру освіти щодо ситуації з фінансуванням профтехосвіти. Передаючи фінансування на місця, на місцеве самоврядування, потрібно передавати їм і повноваження, тому що вони керувати не можуть цими закладами. Дякую. Шановні народні депутати, я абсолютно підтримую ваш запит, тому що людина за гідну працю повинна вчасно отримувати зарплату. от тільки що дав доручення буквально заступнику міністра фінансів, який особисто проінформує вас по даному питанню і на слідуюче засідання, яке буде тут, або швидше ви отримаєте конкретну часову лінійку щодо реструктуризації повернення боргів. Дякую. Наступне запитання, будь ласка, народний депутат Сугоняко. 10:55:55 СУГОНЯКО О.Л. Сугоняко Олександр, Сумщина. Хочу привітати вчителів з їх професійним святом і сподіваюсь, що уряд зробить їм подарунок у вигляді підвищення заробітних плат. А питання до Першого віце-прем'єра. Підвищення безпекового сектору, фінансування обороноздатності армії – це важливо і необхідно, але скажіть, що відбувається з державним казенним оборонним підприємством "Зірка" міста Шостка? Фактично підприємство відключено від енергопостачання, сотні людей вже рік не отримують заробітну плату, нема держзамовлень. Фактично знищується підприємство, це державне оборонне казенне підприємство, в умовах, коли країна фактично у війні. Дякую. Будь ласка, відповідь. і Президент України, і два уряди України на протязі 4 років абсолютно проводять якісну політику, спільну з відповідальністю за якість і мотивацію вчителя, освітянина. І ми разом з вами минулого року, і на бюджет 19-року заклали теж якісні, ефективні показники по освіті. Це плюс 242,1 мільярд гривень і плюс 27,8 мільярдів гривень. Бюджет закладає подальше зростання зарплат вчителів:

вищої категорії – 9 тисяч 648 гривень – плюс 799 гривень. Видатки на модернізацію початкової школи – 1 мільярд гривень. Це ті факти, що ми зараз з вами проводимо спільну роботу по питаннях розуміння і цінності вчителя, освітянина. Тому що це наше майбутнє і це наші нові перемоги. Щодо підприємств. Протягом двох десятиліть 3 тисячі 444 підприємства були неефективними. І коли я став навіть міністром, і до мене, а коли я прийшов міністром, разом із своєю командою, з урядом Гройсмана, чітко завдання було поставлено з двох аспектів: Президент – щодо оборонної галузі і промисловості і уряд – політику

Далі пройшов ріст ще 40 відсотків. Але на сьогоднішній день мала приватизація і велика, і закон, який прийнятий в залі, дають відповідь на це питання. Дякую. Степан Іванович, у мене одне запитання. Сьогодні ми прийняли присягу Центральної виборчої комісії, оновили склад і вона приступила до роботи. Вважаю, що найпершим важливим рішенням цієї комісії повинно стати призначення виборів об'єднаних територіальних громад, які були скасовані 9 серпня. І я переконаний, що громади їх проведуть в цьому році і вийдуть на прямі бюджетні відносини з урядом. Скажіть, будь ласка, чи ведеться робота урядом щодо підготовки та забезпечення прямих бюджетних відносин з ОТГ в разі проведення перших виборів в цьому році? І, користуючись нагодою, хотів би привітати Чернівці та чернівчан з 610-ю річницею, яка буде святкуватися на цих вихідних, всіх наших колег запросили. Але хочу вас всіх попередити, що не брудніть свої руки рукостисканнями з цими запроданцями та людьми Фірташа, які незаконно усунули діючого мера Олексія Каспрука і зараз планують сплюндрувати місто. Темні часи Чернівців пройдуть, і ми зробимо все для того, щоб там був порядок. Дякую. 11:00:44 КУБІВ С.І. Шановний пане Максиме, коли ми говоримо про децентралізацію і дерегуляцію, це ця реформа, яка на п'ятий рік показала свою ефективність. Якщо ми говоримо про формування і вибори громад – це та нова форма, яка сьогодні сповідує і зміни, господарювання, ефективність. На це питання дасть відповідь, щодо виборів, Геннадій Зубко. Разом з тим, хочу сказати, пане Максиме, що місцеві бюджети сьогодні мають на рахунках більше 50 мільярдів гривень. А якщо говорити навіть про ефективне використання, то їх треба використовувати трошки краще, бо 15 мільярдів гривень знаходяться на депозитних рахунках, і це не по-господарськи. І ваші питання абсолютно дотичні до зміни політики контролю громад

і 40 громад, які бралися в цьому році, і ті, які сьогодні чекають виборів перших в об'єднаних територіальних громадах. Ми з нетерпінням чекаємо першого засідання Центральної виборчої комісії і сподіваємося, що саме 832 громади, а у нас по перспективним планам сьогодні вже складає їх 1 206, і ми бачимо, що сьогодні ми маємо можливість говорити про повність покриття перспективними планами практично всієї території України. Тому питання міжбюджетних відносин воно готується, обробляється. І на сьогоднішній день є в Міністерстві фінансів подання про можливість прямих міжбюджетних взаємовідносин між громадами, які будуть обрані. Але я хотів би закликати Верховну Раду. Сьогодні в парламенті в першому читанні повинен бути включений в порядок денний Закон 8051 Закон про засади про адміністративно-територіальний устрій. Закон, який повинен розв'язати питання саботажу практично 120 районами, які на сьогоднішній день після 3 років втілення реформи до сих пір не мають жодної об'єднаної територіальної громади. Закон, який повинен показати, яким чином далі буде формуватися Україна як незалежна держава, але повністю виконуючі Європейську хартію і створюючи фундамент громад. І тому я закликаю, що саме до нового року, можливо, під день місцевого самоврядування, вже в другому читанні ми могли би прийняти цей закон і вирішити ті питання, які… ще до сих пір Україна живе по радянським стандартам, які були прийняті ще Постановою Верховної Ради Української РСР. І тому ще раз і ще раз наголошую на тому, що ЦВК повинно прийняти рішення про вибори, парламент в черговий раз доказати, що саме він є… …парламент в черговий раз доказати, що він є локомотивом проведення реформи децентралізації, але Президент України, який підтримує і має політичну волю проведення реформи, і уряд України з Прем'єр-міністром також підтримають цей процес. Дякую за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступне запитання - Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Днями я був в Нікопольському районі на Дніпропетровщині, селище Покровське. До мене підійшла Зінаїда Іванівна і розказала таку історію. Її сусідка настільки бідно живе, що купує за 7 гривень собачий фарш і робить з нього котлети. Інша жіночка, 39 років, мати трьох дітей, сказала, що їй не дають субсидію, тому що її діти прописані у неї дома. І поставили умову: хочеш отримувати субсидію - виписуй дитину з хати. В мене питання до уряду: ви до чого довели людей, що вони заради субсидій повинні рідних дітей виписувати із хати?! Коли люди, які все життя прожили, сьогодні оформляють фіктивні розлучення, щоб отримати субсидію. Я вимагаю від вас від імені мільйонів українців припинити латати дірки в бюджеті за рахунок людей, відновити право на нарахування субсидій тим, хто її потребує, поновити соціальну норму споживання газу. Чому пенсіонери з копійчаними пенсіями повинні платити ціну за газ, як мільйонери? Має бути с справедливість в питанні ціноутворення. Шановний пане Олеже! Хочу сказати, що уряд, або уряди останні два, в пріоритеті тримають позицію щодо соціального захисту і гідних пенсій і гідних зарплат. Так, сьогодні проблеми є тому, що за 4 роки не можна вирішити те, що не робилося або проїдалося не розвитком, не ефективністю не ефективністю кожної людини, а воно робилося просто зниженням конкурентності зарплат, ріст безробіття та іншого. проекті бюджету на наступний рік ми спільно разом з вами, депутатами Верховної Ради, бюджетного комітету, зберегли пріоритети фінансування, в тому числі і на соцзахист, на освіту, на охорону здоров'я, на культуру та інше. Хочу сказати, що питання сучасного соціального захисту неможливо виконати за 2 чи 3 бюджетних роки. Але на 2018 році ми максимально з вами зробили спільну роботу. І Прем'єр, і уряд, і Президент показали, що ріст мінімальної зарплати говорить про пріоритетність і на майбутнє спільної роботи. Ріст соціального захисту - плюс 14,8 мільярда гривень, а загалом 301,8 мільярда гривень в бюджеті 2019 року, вперше пенсії будуть автоматизовані, те, що ви говорите, і проіндексовані, це теж спільна робота. Мінімальна заробітна плата зросте до 4 173, і зараз теж ми дискутуємо це питання. Щодо монетизації субсидій і субсидійного процесу, я б звернувся до вас, що ми цей процес почали. ГОЛОВУЮЧИЙ.

повинно бути саме питання соціального захисту людей, як міністр соціальної політики. І в цьому відношенні, я вважаю, що ми з вами однодумці. Міністерство соціальної політики, Кабінет Міністрів України абсолютно чітко поділяють позицію, що пріоритетом для нас всіх є українці. Я розумію розвиток економіки - це все правильно, але яка мета всього цього? Життя, добробут людей, Україна - соціальна держава згідно з Конституцією, і ми повинні цю конституційну норму наповнити реальним змістом. Повертаючись до проблеми субсидій. Це вимушений крок, оскільки в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, враховуючи низькі соціальні стандарти, держава зобов'язана підтримувати людей, надавати право на отримання субсидій тим, хто цього потребує. Мільйони українських родин на сьогоднішній день не можуть самотужки заплатити за комунальні послуги. Це наша ганьба, я це визнаю, і ми зобов'язані дати людям можливість отримувати субсидію, і ми це робимо. Однак в процесі отримання субсидій, ми будемо говорити правду, дивлячись людям в очі, ми бачимо ті недоліки, які в цій системі були закладені. Я хочу нагадати, що 923 тисячі домогосподарств в Україні показали нульові доходи. Тобто, якщо вірити цим людям, то вони взагалі жодної копійки на своє прожиття не мають. І коли ми запропонували їм чесно задекларувати свої доходи, щоб ті, хто сьогодні працює, навіть отримує мінімальну зарплату, платять податки, платять єдиний соціальний внесок і утримують цих людей, вони в праві запитати цих наших співгромадян, чому вони цього не роблять, адже можливості для працевлаштування в великих містах,

влітку не прийшли переоформляти субсидії, їм не відмовлено, будь ласка, ми їх чекаємо. Приходьте, подавайте, декларації - і ми з вами будемо розмовляти. Стосовно необхідності, як нам кажуть, виписки чи розлучення. Жодної вимоги щодо виписування людей, дітей, розлучення… Дякую. Ви зможете… (Шум у залі) Я розумію, але у нас важливо, щоб інші депутати змогли так само задати запитання. Це ж не соло зараз тут - правда? - однієї партії. Будь ласка, ще одна хвилина, шановному пану Зубку, який так само дасть відповідь на це запитання. Шановні колеги! Я хотів би в першу чергу подякувати за всі закони по енергоефективності, які голосувалися в цьому залі. І якщо країна хоче не витрачати кожного року на субсидії, а інвестувати і, таким, чином зменшувати споживання, зменшувати рахунки, оце той шлях, який ми повинні перейти як енергонезалежна держава. Хочу навести приклад. На цьому тижні я був в об'єднанні співвласників в місті Києві, який два роки поспіль проводить заходи по енергоефективності: встановлювали ІТП, утеплювали будинки загального користування. Результат: 32 гривні за один квадратний метр коштує тариф на теплопостачання. Будинок за минулий рік сплатив в середньому 8 гривень за квадратний метр під час опалювального сезону, в чотири рази зменшивши споживання. Але, саме головне, тільки дві родини сьогодні з цього будинку отримують субсидії з 100 квартир. Це означає, що всі інші мають такі рахунки, які можуть сплатити за рахунок своїх доходів. І ми повинні рухатись не в тому, що… Дякую дуже. Зрозуміла ваша позиція, дякую за актуальне питання і конкретні відповіді. Будь ласка, народний депутат Кулініч представить зараз запитання від "Партії "Відродження". Олег Кулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина. У мене питання до міністра соціальної політики Андрія Реви, яке також буде стосуватись нарахування субсидій. Дуже багато людей звертаються на окрузі, і, зокрема, на Полтавщині стосовно цього питання – стосовно нарахування субсидій. Тим більше в цьому році в нас зменшена пільгова норма споживання газу з 5,5 до 4,5 кубометрів. Якраз це дуже величезна проблема для сільського населення, тому що це як правило пенсіонери, які мають мізерні пенсії, це бувші колгоспники. І це не просто проблема, це – катастрофа. Тому конкретне питання: які заходи будуть передбачені міністерством, яке ви очолюєте, для захисту цих незахищених верств населення, зокрема, для пенсіонерів сільської місцевості? Дякую. Шановний народний депутат Кулініч, коли приймаються ті чи інші рішення урядові стосовно соціальних нормативів споживання газу, ми завжди виходимо з тих фактів, які ми маємо по результатам опалювального сезону. Я хочу вам доповісти, що у 2016 році зайво нарахованої субсидії, в тому числі, по газу, було списано 15 мільярдів гривень за рахунок завищених соціальних нормативів. У 2017 році зайво нарахованої субсидії – це не зекономлена, це зайво нарахована субсидія, – складала 8 мільярдів після перегляду нормативів. І у 2018 році на 1 липня було зайво нарахованої субсидії 5 мільярдів гривень. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми сьогодні з вами з державного бюджету, з кишені кожного платника податків сплачуємо те споживання, яке є більшим, ніж навіть можна собі уявити. Результат: якщо ми хочемо, щоб у нас раціонально використовувалися ресурси, щоби ми з вами як країна досить незаможна могли зробити все, щоби захистити тих, хто цього потребує, нам потрібно давати реальні норми споживання, а не ті, які фактично були встановлені багато-багато років тому назад. Тому цей процес є контрольованим і обґрунтованим з точки зору реальних норм споживання, які люди повинні мати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую, шановний пане міністре, за конструктивну відповідь. І, будь ласка, останнє запитання від депутатських фракцій. Ірина Сисоєнко від "Самопомочі". Потім ще в нас буде кілька хвилин записатися, потім, від депутатів. 11:14:46 СИСОЄНКО І.В. Зараз біля стін парламенту приїхали працівники "швидкої допомоги" на своїх робочих машинах, на УАЗах 90-х років, які на ходу розвалюються, і замість електрокардіографів, дефібриляторів, єдине медичне обладнання, яким працюють медики, – це ось таки миски. Саме з цим приїжджають лікарі до людей після інсультів, інфарктів, до дітей з травмами. Цей подарунок мене просили передати представникам уряду. В мене запитання. У зв'язку з тим, що в наступному році на "швидку допомогу" передбачено фінансування лише для 5 областей, що робити жителям Київської, Черкаської, Чернівецької області, які не здобудуть жодної копійки на швидку допомогу? Всім переїхати жити в ці 5 областей, в тому числі у Вінницьку область, чи, можливо, зразу помирати? Чому така дискримінація як по відношенню до медичних працівників, де в 5 областях піднімуть заробітну плату, а в інших областях буде така ж жалюгідна, і люди масово звільняються, і їдуть працювати за кордон? Дякую. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. Перше, що я хочу сказати, - це те, що перший раз за кілька останніх років на екстрену медичну допомогу уряд виділив додаткові кошти. До тих 6 мільярдів, які є в медичній субвенції, додано ще один на те, щоби нарешті наступного року почати модернізацію нашої екстреної допомоги. Ця сфера потребує дуже багато коштів на модернізацію. За загальними оцінками це близько 10 мільярдів гривень. Якщо б у нас в бюджеті було 10 мільярдів гривень, я був би дуже радий їх мати. Що таке модернізація? Це, перш за все, персонал, його оплата праці, це його навчання, це новий автомобіль, це його устаткування, це нова диспетчерська служба і це відділення в лікарні, куди привозять людину, щоб вона там по годині не чекала, поки їй почнуть надавати допомогу, це все коштує грошей. І перші кроки ми зробимо цього року. Я би не хотів, щоби ми маніпулювали на цій темі, тому що сьогодні мені хочеться нагадати всім, що ми працюємо для пацієнта. І коли ми говоримо про пацієнта, то є дуже просте питання: "Хто зараз надає пацієнту в Київській області в Білоцерківському, Кагарлицькому районах, якщо робочі машини стоять тут?" Колеги, давайте не маніпулювати на цій темі, будь ласка. Дякую. Будь ласка, Але медики мають право на гідну працю, на гідну зарплату, на гідне життя. Я просто даю зараз доручення заступнику міністра організувати зустріч в Міністерстві охорони здоров'я з тими, хто сьогодні має право на вимогу і доповісти парламентарям і уряду про ті заходи, які сьогодні будуть зроблені. Дякую. Дякую. Я також хочу звернутися до шановної колежанки і попросити забрати ці тазочки і мисочки. Тому що це порушення статті 51-ї Регламенту Верховної Ради України, який забороняє народним депутатам вносити до зали засідань і використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети (під "інші предмети" підпадає цей тазик, який не має жодного відношення до роботи Верховної Ради України) і не мають не меті забезпечення законодавчої діяльності.Дуже дякую. Шановні колеги, а в зв'язку з тим, що ми маємо зареєстрованих 296 запитів, і я їх маю оголосити всі, у нас залишається 10 хвилин на запитання від депутатів. Я прошу записатися на запитання від депутатів. В цей час ви можете забрати ваші театральні декорації, пані Сисоєнко, будь ласка.

Дякую, шановна пані головуюча. У мене запитання, пов'язане як з питаннями децентралізації, так і з питаннями налагодження інфраструктури міст, міст обласного значення в тому числі. Шановні колеги з Кабінету Міністрів, є дуже велике прохання. Я повернувся зараз з Харкова, і є дуже велике прохання врахувати пропозиції великих міст. Саме мова, йдеться про субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг. Сьогодні все це йде через області. Ми хочемо вас попросити все ж таки перерозподілити, щоби частина коштів йшла напряму на міста обласного значення, щоби міста могли самостійно планувати, яким чином які дороги їм ремонтувати. Велике прохання, якщо вже децентралізація, то допомагати в цьому великим містам. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Зубко буде відповідати на питання народного депутата. Шановні народні депутати, завдяки спільним рішенням і фінансовій децентралізації минулий рік місцеві бюджети мали бюджет розвитку 192 мільярди, за січень і серпень цього року ще додатково до минулого року 46 мільярдів плюс за цей період. Це означає, що міста обласного значення, маючи прямі міжбюджетні відносини і практично таку ж саму систему управління, як в місті Києві або в кожній об'єднаній територіальній громаді, мають можливість сьогодні розвивати свої комунальні дороги. Уряд разом з парламентом прийняв рішення про дорожній фонд, з якого перечислюються кошти на місцеві дороги, в тому числі і на можливість виділення коштів з 11 мільярдів 20 відсотків на комунальні дороги. Але ще раз хотів би наголосити, що саме структура управління повинна бути такою, щоб вона чітко визначала, де саме повинні ремонтуватися дороги, і повинні йти за інфраструктурою: де створюється школа, де створюється ЦНАП, де створюється дитячий садок, де створюється безпосередньо амбулаторія, таким чином практично відновлюючи інфраструктуру. Якщо ми просто будемо розподіляти ці кошти по містам обласного значення і по місцевим бюджетам, це означає те, що практично ми не зможемо сконцентрувати і робити ті точечні зміни, які дозволять відновлювати саме інфраструктуру в першочергових і пріоритетних питаннях. Тому що я пропоную? Безпосередньо підсилити це на рівні обласної ради, яка безпосередньо приймає рішення по переліку проектів, які затверджуються за рахунок ремонту дорожнього фонду, який поступає на місцеві дороги. В наступному році планується виділення понад 19 мільярдів, тому безпосередньо step by step готуйте проекти, обласна рада буде затверджувати ці проекти і таким чином визначати пріоритети регіонального розвитку і місцевого розвитку. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступне запитання - народний депутат Галасюк, прошу. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. В той час як ви, очільники уряду, розказуєте тут про економічні успіхи і розвиток, українська металургія, українські аграрії, українська цементна галузь не можуть відгрузити свою продукцію через "Укрзалізницю". Продати її не можуть за вже підписаними контрактами. Ви подивіться, що відбувається, сьогодні "Укрзалізниця" стала вузьким горлом розвитку української промисловості і економіки, блокує надходження валютної виручки для країни. Ви наступного року заклали в бюджеті майже 11 мільярдів доларів США мінус дірка в торгівельному балансі. Минулого року було мінус 9. Що це таке? Це економічний успіх? Треба поставити нормальну роботу "Укрзалізниці", щоб перевозили сировину, перевозили товари, нормально відгружали продукцію. Треба невідкладно прийняти в парламенті промисловий пакет реформ, на якому наполягає команда Радикальної партії. Безкоштовне приєднання до мереж, індустріальні парки, "купуй українське – плати українцям". Починайте дбати про українських громадян 25 років відновлення незалежності, я сьогодні говорив декілька раз, останній зерновоз був збудований в Україні в 1992 році. Модернізація, оновлення, інновація рухомого складу абсолютно носила корупційний характер. Сьогодні з точки зору корпоративного управління, зміни системи, в період складний, військовий, де частина вагонів пропала в Росії, де частина вагонів є на окупованій території, де частину вагонів сьогодні залишено на окупованій території Крим, це тягне за собою виклик великого масштабу. Два уряди за останні роки поставили чітку програму про відновлення рухомого складу, про відновлення локомотивів. І на сьогодні сформована наглядова рада, має чітке завдання щодо розвитку "Української залізниці" не на рік, не на два, а чітко до 2030 року. Ми говоримо про спільні зміни, які повинні змінити. У нас є проблема в залізниці з рухомим складом, у нас є проблема з локомотивами, у нас є проблема з ремонтуванням доріг, мостів. Ну, не можна це все зробити за останній рік. Ми відчуваємо свою відповідальність. Ми будемо разом: уряд, конкретно "Укрзалізниця", Міністерство інфраструктури – виконувати ту стратегію, яка затверджена на уряді. Дякую. …"Батьківщина". Пане віце-прем'єр перший, на жаль, знову запитання по Міністерству інфраструктури. Ви знаєте, я почув відповідь заступника міністра і вона мене шокувала. Я називаю конкретні цифри фінансових звітів портів. А мені відповідають: "А Адміністрація морських портів працює нормально". Як працювала Адміністрація морських портів, де зараз НАБУ розслідує справи, днопоглиблювальні роботи відбувалися в 16-му-17-му роках в трьох портах, ми знаємо. Як вона допрацювалася. Я вам задаю конкретне питання. Я вдячний, що ви хочете це питання винести на уряд з тим, що твориться в морських портах. Де масові звільнення найкваліфікованіших працівників. Де зараз докери українські? Де крановщики українські? Чому вони всі зараз звільняються з портів? Де зараз трудовий колектив, наприклад, такого потужного порту, як бердянський,

приймаю ваше зауваження, сприймаю як конкретний депутатський запит щодо оцінки кожного фінансового стану підприємств. Я відповідно до… згідно Регламенту особисто вам підпишу відповідь на дане питання. І зараз говорю до міністра інфраструктури і до міністерства в цілому: підготувати по кожному порту ту інформацію, яка абсолютно є. Це, дійсно, справедливо, але давайте разом будемо рухатися до успіху. Дякую.

Свого часу Республіка Польща дала кредит на так звані міждержавні дороги, ви знаєте, у Львівській області, Волинській області. На превеликий жаль, уже маємо середину жовтня, в нас, конкретно в моєму окрузі дорога Устилуг-Володимир - це ворота і в Польщу, в Європейський Союзу і, навпаки, в Україну. Фактично роботи не розпочались, там 120 мільйонів гривень. Мої колеги-львів'яни уже запитували, яка ситуація, що з цим будемо робити, яким чином будемо реагувати? Говорили про те, що там є якісь бюрократичні… проблематика бюрократична. Тобто дуже хотілося б, щоб ми спільно все-таки розблокували цей процес і ті міждержавні фактично ворота для європейців в Україну і, навпаки, українців в Європейський Союз, оці ділянки були зроблені, тому що всі документи були підписані. Дякую за відповідь. Це справедливе запитання, воно піднімалося на спільному засіданні Економічно-торговельної комісії між Україно і Польщею, коли я проводив його у Варшаві. Після цього за дорученням Прем'єр-міністра було проведено дві робочі наради щодо організації і фінансування, бо там є відповідні вимоги, про які ви справедливо говорите. На сьогодні Міністерство фінансів і ДФС розробило проект постанови щодо реальної реалізації використання 100-мільйоного кредиту під інфраструктуру. Разом з тим, там є домашнє завдання завдання регіонів і Львова, і Житомира, і Чернівців, і Закарпаття про формування відповідної інфраструктури, розводу транспорту автомобільного і розводу транспорту промислового. Це питання на закінченні. Проект відправлений на погодження. І, я думаю, індивідуально вас або в цілому депутатів, Міністерство фінансів проінформує. Дякую. Дякую. Шановні колеги, у нас вичерпався час, відведений Регламентом на "годину запитань до Уряду". Я хочу нагадати, що у нас сьогодні ще пішов певний час на надзвичайно важливе прийняття присяги членами Центральної виборчої комісії. Кілька було звернень від фракцій на виступи. Маємо ще одну зараз вимогу від депутатських фракцій на виступ. Я зараз надам слово народному депутату Ляшку, який готовий замінити перерву на виступ. І після цього я хочу просто встигнути оголосити ще близько близько 300 запитів, які надійшли в цей час, зареєстровані в Апараті Верховної Ради України. Я хочу подякувати уряду за участь в роботі Верховної Ради України. Я хочу подякувати. В той же час, шановний уряд, є прохання від партії Радикальної фракції і партії Ляшка, щоб ви вислухали їх виступ. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Кожен другий українець відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів. 94 пацієнти в Україні вважають основною проблемою високу вартість ліків. Ліки в Україні коштують дорожче, ніж в Угорщині, чи в Грузії, чи в Польщі, в Білорусії у два - у чотири рази. Це величезна проблема для мільйонів українців. Саме тому, команда Радикальної партії зареєструвала проект законів, пакет законів під загальною назвою "Зробимо ліки дешевше". Ми пропонуємо план дій, який дасть можливість як мінімум на 30 відсотків знизити вартість ліків. Зокрема, встановити нульову ставку ПДВ на ліки, обмежити рентабельність, щоб не заробляли дурні гроші на здоров'ї українців, і запровадити зовнішнє референтне ціноутворення. Демонополізація аптек. Щоб не монополізували в одних руках і не накручували космічні ціни на ліки заробляючи на здоров'ї пенсіонерів, мало імущих і нужденних громадян України.

Тому що коли, не Дай Бог, ця страшна хвороба приходить у дім - а вона не вибирає ні статусу, ні прізвища, ні національності, - але в людей в людей немає грошей, щоб лікуватись, щоб купувати ці дуже дорогі апарати. Програма "Доступні ліки", яку добилася наша команда, ми вимагаємо розширення переліку ліків по програмі "Доступні ліки" для противірусних апаратів, антибактеріальних, антианемічних та інших препаратів, для того щоб рятувати життя людей. Так само удосконалення патентного захисту, для того щоб розрушити міжнародні картельні змови, щоб наш національний виробник продавав дешевші, якісні ліки. Ми звертаємося до уряду з вимогою, до парламентської більшості: долучитись до ініціативи за боротьбу за зниження цін на ліки. Для кожної в Україні людини, яка заходить в аптеку, – це не підйомна проблема ціни на ліки. Наш абсолютно чіткий і конкретний план законодавчої ініціативи, який ми сьогодні зареєструємо в парламенті, дадуть можливість суттєво знизити вартість ліків. Внаслідок цього мільйони людей отримають доступ до лікування, зберегти своє здоров'я, врятувати своє життя. Закривати очі на те, що в результаті дорогих ліків, відсутності медицини, неадекватного керування Уляною Супрун Міністерством охорони здоров'я сьогодні страждають мільйони людей, закривати очі на це – це злочин, безвідповідальність, аморально, особливо перед людьми старшого віку. Тому ми вимагаємо дій по захисту здоров'я українців. Я хочу ще раз подякувати уряду за участь в засіданні Верховної Ради України. І я хочу надати зараз слово шановному пану Степану Івановичу Кубіву, першому заступнику Прем'єр-міністра України, для підсумкового слова. І ще раз подякувати всім міністрам, які, до речі, зараз дуже конструктивно разом з Верховною Радою України, з усіма профільними комітетами працюють, розглядаючи до розгляду проект бюджету на 2019 рік. 11:34:34 КУБІВ С.І. Шановна пані Ірино, шановні народні депутати, перш за все, хочу подякувати за спільну роботу сьогодні з урядом. Дозвольте від імені уряду, від імені вас, від імені Президента України ще раз привітати з професійним святом – Днем працівника освіти, - вчителів наших, тих, хто робить майбутнє нашої України сильним, непереможним, вільним, і перш за все, що цінності, які, вчора проголосувавши, ви у Законі про українську мову, підтвердили цінностями, словами Блаженнішого Любомира Гузара: "Бог і Україна, Бог і Україна". Дякую. Слава Україні! оголошення запитів народних депутатів України. Я хочу проінформувати вас, що надійшли запити до Президента України, і тому, як ви знаєте, тут нам потрібно голосування сесійної зали. Прошу залишатися на місцях, зараз хочу поставити на підтримку запита. Василя Брензовича до Президента України щодо висловлювань міністра закордонних справ України про начебто загрози національній безпеці України з боку наших національних спільнот. Прошу визначитися. Василя Брензовича до Президента України щодо висловлювань міністра закордонних справ України про начебто загрози національній безпеці України з боку наших спільнот. 22 народні депутати підтримали. Потенціалу точно немає. Не буду наш час забирати на переголосування. Наступний запит: до Президента України Геннадія Кривошеї про підтримку проведення перших виборів до Богуславської, Миронівської та Боярської об'єднаних територіальних громад. Прошу визначитися. 41 народний депутат підтримали цей запит. Шановні колеги, немає потенціалу, але будемо сподіватися, що новообрана Центральна виборча комісія розблокує питання виборів до новостворених об'єднаних територіальних громад і тут не прийдеться звертатись до Президента України. Колеги, я тепер переходжу до оголошення запитів народних депутатів України, до… Не буде запису, ви бачите, по часу у нас… на виступи будуть записи після перерви, після перерви. А тепер ми переходимо до оголошення наших запитів, які надійшли від народних депутатів України до різних органів влади: Віктора Развадовського до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів з державного бюджету на реконструкцію гуртожитку Новочорторийського державного аграрного технікуму в селі Нова Чортория Житомирської області. Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення виділення коштів для оперативного втручання та заміни кульшового суглобу Криволапчуку Миколі Григоровичу, мешканцю села Вереси Житомирського району, Житомирської області. Світлани Заліщук до Прем'єр-міністра щодо порушення порядку проведення публічних закупівель Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України "Інформ-Ресурси" при організації конкурсу на обрання компаній, які співпрацюватимуть з МВС у питаннях примусової евакуації автомобілів у місті Північного офісу Держаудитслужби, Головного управління Національної поліції в Київській області, прокурора Київської області щодо протиправних дій голови правління садового товариства "Полісся" Вишгородського району Київської області. Михайла Бондаря до міністра освіти і науки, голови Львівської облдержадміністрації, голови Львівської облради щодо придбання шкільного автобуса для Лопатинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів навчання Радехівської районної ради Львівської області. Вадима Кривохатька до Голови Державної прикордонної служби щодо можливого розголошення службовими особами прикордонної служби України персональних даних нардепа Вадима Кривохатька. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів щодо підвищення до пенсій дітям війни. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів щодо забезпечення призначення субсидій громадянам, які доглядають за особами з інвалідністю І групи або особами, які досягли 80-річного віку. Степана Івахіва до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо фінансування видатків для забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет. Артура Мартовицького до Прем'єр-міністра щодо порушення прав шахтарів, зайнятих на підземних роботах та в металургії. Артура Мартовицького до Прем'єр-міністра щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року № 329 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, Постанови Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 року № 1022". Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо вжиття невідкладних заходів відносно підвищення розміру мінімальної пенсії у 2019 році. Андрія Вадатурського до президента Національної академії аграрних наук щодо виконання умов договору, укладеного Державного підприємства Дослідницького господарства "Реконструкція" СГІ НЦНС від 22 грудня 2017 року № 2201/1217. Ігоря Котвіцького до міністра екології щодо стану навколишнього природного середовища на Сході України. Ігоря Котвіцького до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я щодо надання інформації з питань захисту персональних даних пацієнтів. Василя Брензовича до Прем'єр-міністра, Генпрокурора щодо висловлювань міністра закордонних справ України про начебто загрози національній безпеці України з боку наших нацспільнот. Групи народних депутатів (Геращенко, Іонової, Кондратюк) до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України стосовно вжиття невідкладних заходів з розслідування обставин загибелі у зоні збройного конфлікту неповнолітніх громадян України Коробова, Максименка та Бербинова. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра щодо пропозицій "Опозиційного блоку" до проекту Державного Владислава Голуба до Прем'єр-міністра щодо ситуації, що склалась у зв'язку з невиплатою заробітної плати та відпускних освітянам міста Канева Черкаської області. Владислава Голуба до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів на відшкодування вартості ліків хворим на цукровий діабет в Золотоніському районі Черкаської області. Сергія Лабазюка до Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики щодо необхідності підвищення посадових окладів науково-педагогічних та наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Сергія Лабазюка до Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки, Хмельницької районної держадміністрації, Хмельницької міськради, Хмельницької облдержадміністрації щодо надання інформації відносно розміру дефіциту освітньої та медичної субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам. Віктора Галасюка до Прем'єр-міністра щодо усунення катастрофічної ситуації, що склалася у сфері вантажних залізничних перевезень. Ігоря Гузя до Голови Верховної Ради щодо внесення змін до законодавства з метою спрямування частини надходжень від перевиконання доходів митних платежів до бюджетів об’єднаних територіальних громад, на території яких розташовані пункти пропуску через Державний кордон України. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра щодо необхідності збільшення обсягів фінансування будівництва шахти 10 "Нововолинська" у Держбюджеті на 2019 рік до 620 мільйонів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра, виконувача обов'язків міністра фінансів щодо необхідності виділення коштів з Держбюджету на 2018 рік для будівництва водогону в новоствореній Комишанській сільській об'єднаній територіальній громаді Охтирського району Сумської області. Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра, глави Адміністрації Президента України про невиконання вимог законодавства головами Охтирської та Тростянецької районних державних адміністрацій Сумської області щодо особистої присутності на прийомах народного депутата України. Андрія Немировського до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики України, голови правління Пенсійного фонду, виконувача обов'язків міністра фінансів щодо необхідності виконання органами виконавчої влади зобов'язання по виплаті заборгованості по перерахованих раніше призначених пенсій військовослужбовцям та іншим особам за 2016-2017 роки, а також необхідності виконання рішень судів по перерахунку пенсій. Геннадія Кривошеї до Прем'єр-міністра, голови Київської облдержадміністрації про підтримку проведення перших виборів до Богуславської, Миронівської та Боярської об’єднаних територіальних громад. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра, виконуючого обов'язки голови Фонду держмайна, міністра освіти і науки щодо фінансування заміни вікон Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра, міністра культури щодо відзначення на державному рівні 200-річчя з дня народження видатного громадського діяча Григорія Галагана. Сергія Євтушка до Прем'єр-міністра щодо забезпечення виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини та підтримання міжнародного іміджу України як правової держави. Надії Савченко до Прем'єр-міністра України щодо відсутності фінансування у у 2018 році Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250. Надії Савченко до міністра оборони України щодо надання інформації про загальну кількість, сум укладених договорів, стосовно здійснення закупівель Міністерством оборони у підприємств, які не є безпосередньо виробниками продукції за цими договорами, або не є суб'єктами безпосереднього надання послуг, за договорами про надання послуг. Якова Безбаха до Міністерства внутрішніх справ, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Національної поліції, Генеральної прокуратури щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Дмитра Лубінця до Кабінету Міністрів, Міністерства регіонального розвитку щодо виділення фінансування на будівництво резервного водопостачання Великоанадольської фільтрувальної станції. Анатолія Денисенка

Романа Мацоли до Прем'єр-міністра, начальника Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області, начальника Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області, голови Хмельницької облдержадміністрації щодо збільшення кількості пересувних пунктів габаритно-вагового контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах Хмельниччини. Володимира Ареншонкова до Прем'єр-міністра щодо забезпечення в повному обсязі освітньої і медичної субвенцій з Держбюджету Овруцькому міському бюджету Житомирської області. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах Коростенському КП "Водоканал" Житомирської області. до Прем'єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку щодо необхідності внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 1597 від 05 жовтня 1998 року "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі". Павла Різаненка до Прем'єр-міністра щодо необхідності прийняття "Порядку і розмірів компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів природного газу для споживачів природного газу – фізичних осіб (населення)". Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра щодо фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Ірини Констанкевич до голови Маневицької районної Маневицької районної державної адміністрації щодо розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Володимира Гусака до міністра молоді та спорту щодо використання коштів бюджетної програми "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту". Ігоря Луценка до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо надання детальної інформації стосовно поточного стану економічного обігу тютюнових виробів для електричного нагрівання та електронних сигарет на території України. Ігоря Луценка до директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів щодо невідкладного надання вичерпних даних стосовно деяких проблемних та, можливо, корупційних питань, пов'язаних з виведенням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб неспроможних банків з ринку. Олени Сотник до глави Адміністрації Президента щодо надання інформації про проведення спеціальної перевірки кандидата на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки розвідки України Семочка С.О. Олени Сотник до Прем'єр-міністра, міністра з питань тимчасово окупованих територій щодо надання інформації про матеріальні збитки, які були завдані Україні у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією Російською Федерацією частин Донецької та Луганської областей, а також анексією Автономної Республіки Крим. Олександра Нечаєва до міністра інфраструктури, голови Державної аудиторської служби України, голови Державної служби України з питань праці щодо негативних фактів у роботі Сумського обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми". Дмитра Добродомова до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, виконувача обов'язків міністра фінансів, голови Тернопільської облдержадміністрації щодо необхідності нагального вирішення питання добудови приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що в селі Високому Монастириського району Тернопільської області. тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Львівської облради щодо виділення коштів для створення необхідних умов для лікування хворих та надання їм різнопланової висококваліфікованої медичної допомоги Комунальним закладом Львівської облради "Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Липи", що у місті Винники Львівської області. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо розвитку автомобілебудування в Україні. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо заборгованості по виплаті заробітної плати вчителям. Павла Кишкаря до Генпрокурора щодо бездіяльності органів прокуратури у питанні розслідування шахрайських дій Антонова під час приватизації землі. Павла Кишкаря до Голови правління публічного акціонерного товариства Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо видобування нафти і газу на

Віталія Гудзенка до голови Київської облдержадміністрації щодо виділення коштів на капітальний ремонт вулиці Зарічна в селі Салиха Таращанського району Київської області. Максима Бурбака до Прем'єр-міністра щодо розслідування змови переробників плодово-ягідної продукції на закупівлю фруктів та ягід у підприємств-виробників. Максима Бурбака до міністра внутрішніх справ щодо порушення чинного законодавства під час проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці. Антона Кіссе до міністра юстиції, Генерального прокурора щодо недопущення рейдерського захоплення сільськогосподарського підприємства ТОВ "Єнікіой", що знаходиться в селі Новоселівка Кілійського району Одеської області. Вадима Сидорчука до Прем'єр-міністра щодо скасування Державною службою України з питань праці реєстрації Нормативно-правового акту з питань праці 0.00-3.06-22 "Про видачу мила на підприємствах", затвердженого Постановою Народного комісаріату праці Російської Федеративної, Господи, Соціалістичної Республіки № 383 від 26 серпня 1922 року та інших нормативно-правових актів, застосування яких не відповідає нормам Конституції України. Вадима Сидорчука до міністра соцполітики, міністра освіти і науки щодо бездіяльності Державної служби України з питань праці, внаслідок якої учні професійно-технічних закладів освіти під час виробничої практики не отримують належну їм заробітну плату та позбавлені відповідного захисту, встановленого нормами трудового законодавства. Міністерства освіти і науки України, Міністерства соцполітики, Міністерства фінансів стосовно необхідності вжиття заходів для реалізації у школі-інтернат програми "Шкільний автобус". Сергія Мельника до Прем'єр-міністра щодо проведення установами АТ "Ощадбанк" частин проіндексованих щодо повернення установами АТ "Ощадбанк" частин проіндексованих вкладів Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо фонду оплати праці для держслужбовців. Олександра Гереги і Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра щодо недопущення руйнування автомобільних доріг та створення умов для розвитку вантажних автоперевезень шляхом затвердження методики розрахунку тарифів за видами автомобільних перевезень. Групи народних депутатів (Юрика, Князевича... Всього дев'яти) до Генпрокурора України щодо належного забезпечення прав потерпілих у кримінальному провадженні № 12015140090000525. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо злочинної бездіяльності очільників Міністерства охорони здоров'я в організації лікування онкохворих українців. Володимира Парасюка до Прем'єр-міністра, Голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та щодо відновлення гарячого водопостачання у місті Новояворівськ Яворівського району Львівської області. Віктора Кривенка до міністра юстиції щодо незаконних дій державного реєстратора та неналежного розгляду скарги Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Віктора Кривенка до Прилуцького міського голови, голови Чернігівської облдержадміністрації щодо необхідності фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією і ремонтом ґрунтових вулиць міста Прилуки Чернігівської області. Тетяни Острікової до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації по приватному розміщенню облігацій Міністерством фінансів. Тетяни Острікової до виконувача обов'язків міністра фінансів, міністра соцполітики щодо економічного обґрунтування

товариство ДВ "Укр-мідь" код 40648515; товариство "Волмет" код 37680758; товариство "Дифенс-метал" код 37679873; товариство "Ладоград" код 37759707.

НАК "Нафтогаз", міністра енергетики щодо питань виконання НАК "Нафтогаз України" спеціальних обов'язків з реалізації природного газу підприємствам ТКЕ (теплопостачальні підприємства) при проходженні опалювального сезону 18-19-х років. Андрія Лопушанського до голови Львівської обласної держадміністрації, голови Сколівської районної державної адміністрації щодо необхідності проведення ремонту ділянки автомобільної дороги (Київ-Чоп) - Плав'я у Сколівському районі. Юрія Павленка до міністра освіти про особливості запровадження інклюзивної освіти та реорганізації психолого-медико-педагогічних консультацій. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра, голови Луганської облдержадміністрації про невиконання вимог чинного законодавства в частині надання статусу дітям, які постраждали внаслідок військових дій та збройного конфлікту. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, міністра освіти і науки, виконувача обов'язків міністра фінансів щодо додаткового виділення коштів освітньої субвенції для оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Баранівської об’єднаної територіальної громади та Новограда-Волинська Житомирської області. Олександра Супруненка до Прем'єр-міністра щодо удосконалення законодавства у сфері Олександра Супруненка до голови Київської міської держадміністрації щодо забезпечення реалізації субвенції з Державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічного розвитку міста Києва. Сергія Рудика до виконувача обов'язків міністра фінансів, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо збільшення обсягу медичної субвенції для недопущення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати медичним працівникам міста Сміла Сергія Рудика до виконувача обов'язків міністра фінансів України, міністра освіти і науки щодо збільшення обсягу освітньої субвенції для недопущення простроченої заборгованості і виплати заробітної плати педагогічним працівникам міста Сміла Черкаської області. щодо збільшення видатків з Державного бюджету на фінансування програми "Доступні ліки" та розширення переліку лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню за програмою. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури, виконуючого обов'язки Голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів, голови Рівненської облдержадміністрації щодо подальшого функціонування залізничної станції в селі Остки Рокитнівського району Рівненської області. Віктора Вовка до Центральної виборчої комісії, Міністерства внутрішніх справ щодо припинення громадянства представників органів місцевого самоврядування та дострокове припинення повноважень депутатів місцевих рад, які добровільно набули громадянство іншої країни. Віктора Вовка до Директора Національного антикорупційного бюро, тимчасово виконуючого обов'язки Голови Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо бездіяльності посадових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області стосовно припинення грубих порушень земельного законодавства України на території пам'ятки археології археології національного значення "Хотівське городище". Шановні колеги, я продовжую засідання на кілька хвилин, до закінчення оголошення. Ні, по часу не встигнемо, я оголошу зараз, у нас ще багато запитів, і після того буде перерва, тому що ми порушимо інакше Регламент. Сергія Мельника до міністра соціальної політики України щодо внесення змін до порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Анни Романової до Першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України щодо перевірки фактів неправомірної, неетичної та недбалої поведінки колишнього Директора департаменту туризму і курортів МЕРТ Ліптуги. Анни Романової до Прем'єр-міністра щодо компенсації дефіциту освітньої субвенції. Ярослава Дубневича до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо забезпечення хворих на цукровий діабет з Городоцького району Львівської області препаратами інсуліну. Борислава Берези до Заступника

до начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву щодо реставрації мозаїчного панно "Українська пісня" на будинку по вулиці Богдана Хмельницького в місті Києві. Сергія Лещенка до міністра освіти і науки щодо дозвільних документів на реконструкцію адмінбудівлі лабораторного корпусу Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації,

Бердянського міського голови щодо вжиття невідкладних заходів для вирішенні питання облаштування Азовської військо-морської бази (місто Бердянськ Донецької області). Ірини Геращенко та Марії Іонової до Прем'єр-міністра щодо нормативного забезпечення спрощення процедур визнання факту здобуття вищої військової освіти курсантами (студентами) вищих військових навчальних закладів України

перепідготовки вчителів за рахунок бюджетних коштів. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра, Глави Адміністрації Президента, міністра внутрішніх справ, Ради нацбезпеки і оборони, Голови СБУ, Генпрокурора щодо негайного вжиття відповідних заходів зі збереження історичного духовного надбання української нації. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра, Голови Служби безпеки, Генерального прокурора, міністра екології щодо незаконних дій посадових осіб державної установи. Групи народних депутатів (Папієва, Павленка інших) до Прем'єр-міністра щодо конфлікту між пресою та ПАТ "Укрпошта". Михайла Головка до Прем'єр-міністра, виконувача обов'язків міністра фінансів, міністра освіти і науки, голови Тернопільської Тернопільської облдержадміністрації щодо виплати заробітної плати освітянам міста Тернопіль. Михайла Головка до міністра внутрішніх справ, Генпрокурора, голови черкаської облдержадміністрації щодо обмеження прав депутата Черкаської облради Волковича та порушення чинного законодавства України. Олександра Кірша до Харківського міського голови щодо встановлення нових гральних нових гральних елементів та якісного зовнішнього освітлення на дитячому майданчику біля житлового будинку по вулиці Гвардійців-Широнинців, 112 в місті Харкові. Також від Олександра Кірша до начальника Управління патрульної поліції в Харківській області щодо припинення незаконних нічних автоперегонів та порушення громадського порядку на парковці супермаркету "Ашан" по вулиці Героїв Праці, 7 в місті Харкові. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики щодо вжиття заходів для запобігання штучному заниженню кількості отримувачів житлових субсидії, яке розпочалося після новації в правилах призначення субсидій, викладених в новій редакції постанови Кабміну від 27 квітня 2018 року № 329. щодо виконання плану реалізації державного майна з метою грошових надходжень до Державного бюджету у 2018 році та планування відповідної дохідної статті Державного бюджету у 2019 році. Романа Семенухи до Прем'єр-міністра щодо надання інформації про рівень зовнішньої трудової міграції з України у період 2014-2018 років.

запроваджену "зрівнялівку" із врахуванням у мінімальному розмірі заробітної плати надбавок, передбачених специфікою роботи. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра, Директора Національного антикорупційного бюро, Генерального прокурора України про попередження втрат бюджетних коштів при реалізації програми з надання одноразової допомоги "пакунок малюка" через завищення його вартості, порушення законодавчих норм при залученні до реалізації даного проекту посередника та відшкодування йому передбачених угодами виплат. до Прем'єр-міністра, Генпрокурора щодо вжиття заходів по припиненню незаконних дій, які ставлять під загрозу роботу державного підприємства "Нігинський кар'єр". Групи нардепів (Шиньковича, Немировського інших) до Служби безпеки, Нацполіції, Національного агентства з питань запобігання корупції, Руслана Сольвара до Кабінету Міністрів, Київської обласної держадміністрації, Державного агентства автомобільних доріг щодо вирішення питання будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах округу № 91 (Фастівський, Сквирський, Макарівський райони). щодо надання інформації про кількість повідомлень, отриманих правоохоронними органами від Міністерства юстиції України про виявлення фактів прийняття державними реєстраторами, суб'єктами державної реєстрації прав та нотаріусами рішень з порушенням законодавства, що має наслідком незаконне позбавлення права власності на нерухоме майно, земельні ділянки та корпоративні права фізичних або юридичних осіб, територіальних громад та держави, та про кількість кримінальних проваджень, розпочатих за цими фактами. Юрія Дерев'янка до Генерального прокурора України щодо неналежного досудового розслідування у кримінальному провадженні № відкритого за фактом незаконного заволодіння нерухомим майном загальною площею 1060,2 квадратних метрів в центрі міста Миколаєва, що належить Кібзун Сергію та Кібзун Інні. Сергія Власенка до голови правління публічного акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України" повторний депутатський запит щодо виплати правлінням НАК "Нафтогаз України" собі та співробітникам компанії премії в розмірі більше мільярда гривень з одночасним підвищенням ціни на газ для споживачів. Сергія Власенка до глави Адміністрації Президента щодо функціонування підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є Президент Петро Порошенко, на тимчасово окупованих та анексованих країною-агресором Російською Федерацією територіях та щодо розповсюдження недостовірної інформації Президентом щодо функціонування його підприємств на території країни-агресора Російської Федерації та на тимчасово окупованих і анексованих нею територіях. Оксани Юринець до Прем'єр-міністра щодо оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра, міністра оборони, мністра енергетики, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голови правління приватного акціонерного товариства щодо термінового вирішення проблеми підключення та збільшення потужностей електричних мереж військових містечок Білоцерківського гарнізону згідно стандартів НАТО. Олександра Марченка до першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Прем'єр-міністра, міністра освіти, виконувача обов'язків міністра фінансів щодо звернення Білоцерківської профспілкової організації освіти, Ради молодих учених та Асоціації міст України, України, щодо внесення змін до законопроекту про Державний бюджет України на 2019 р. та Бюджетного кодексу для освітніх закладів та медичних закладів у структурі освіти. Дмитра Шенцева до Прем'єр-міністра щодо ситуації, яка склалась у 2018 році із розрахунками Державного бюджету по нарахованим пільгам і субсидіям на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Печенізького району Харківської області. Юрія Бойка до міністра внутрішніх справ, Генпрокурора стосовно незаконних дій управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції щодо громадян міста та області, вчинення службовими особами управління кримінальних правопорушень, їх безпрецедентного тиску на депутатів місцевих рад у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків, необґрунтованого кримінального переслідування. Івана Мельничука до начальника Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, голови Жмеринської районної держадміністрації, виконуючого обов'язки голови Жмеринської міської ради, голови Жуковецької сільради, голови Кармалюківської сільради, голови Северинівської сільради, голови Леляцької сільради, голови Луко-Мовчанської сільради, голови Носковецької сільради, виконуючого обов'язки голови Олександрівської сільради, голови Коростівецької сільради, голови Тарасівської сільради, голови Браїлівської сельради, голови Біликовецької сільради, голови Стодулецької сільради, голови Куриловецької сільради, голови Почапинецької сільради щодо надання інформації про забезпечення учасників АТО на сході України та членів сімей загиблих воїнів земельними ділянками за рахунок земель державної та комунальної власності. Юрія Тимошенка до міністра юстиції щодо поновлення права на користування земельною ділянкою. Юрія Тимошенка до Прем'єр-міністра щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України. Юлії Льовочкіної до Прем'єр-міністра щодо виконання Україною рішень

Андрія Шипка до першого заступника міністра аграрної політики, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо вжиття профілактичних заходів, недопущення розповсюдження інфекції на сибірку та забезпечення медичною допомогою громадян, які опинились у зоні спалаху інфекції. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо встановлення та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у завданні збитків державі внаслідок проведення державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення через міжнародні організації. Руслана Демчака до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії

заступника голови Національної поліції України - начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві, прокурора міста Києва щодо порушень охоронюваних законом прав мешканців міста Києва внаслідок розголошення їх особистої інформації Київською міською державною адміністрацією та порушень при отриманні та зберіганні їх персональних

автомобільних доріг Н-02 та Т-0606. Сергія Сажка до Прем'єр-міністра щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам ДП "Селидіввугілля". Юрія Берези до Прем'єр-міністра України щодо можливого призначення компенсацій захисникам України за затримки надання статусу учасника бойових дій. Юрія Берези до Прем'єр-міністра щодо виділення додаткових коштів Міністерству освіти і науки на проведення ремонту приміщень їдальні Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна. Юрія Бойка до директора Національного антикорупційного бюро України щодо перевірки фактів можливого порушення вимог чинного законодавства, антикорупційного законодавства, вжиття належних заходів реагування. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури щодо діяльності Житомирської дирекції ПАТ "Укрпошта". Едуарда Матвійчука до Міністерства регіонального розвитку, будівництва, ЖКГ, Одеської міськради, Одеської облдержадміністрації стосовно необхідності вжиття дієвих заходів реагування в інтересах жителів Київського району міста Одеси щодо комплексного благоустрою прибудинкової території за адресою: будинки № 7 та 9 по вулиці Володимира Висоцького. І Едуарда Матвійчука до Міністерства регіонального розвитку, Одеської облдержадміністрації, Одеської міської ради стосовно об'єктивного розгляду колективного звернення мешканців будинку 49 по вулиці Ільфа та Петрова Київського району міста Одеса щодо необхідності приведення ліфтового господарства будинку до належного стану та проведення робіт з благоустрою житла задля відповідності санітарно-гігієнічними нормам для безпечного проживання. Шановні колеги, у зв'язку з тим, що сьогодні у нас ще певний час забрала і присяга новообраних членів ЦВК і достатньо багато часу пішло на оголошення від депутатів запитів і заяв від фракцій, у нас немає часу на виступи тих депутатів, які не задоволені тими відповідями, що їм прийшли раніше. І я сподіваюся, що ми наступної п'ятниці сесійної знайдемо на це А зараз я оголошую перерву. О 12:45 ми продовжимо наше засідання. І всі депутати, які бажають взяти участь у традиційній рубриці "Різне" виступів, ви зможете записатися рівно о 12:45. (Після перерви) ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні

час для виступів народних депутатів "з різних питань". Я прошу всіх народних депутатів, які бажають зараз виступити, записатися. Прошу.

Хто один раз натискав, той записався точно, в прохідній частині списку, як говорять. Шановні колеги, ми розпочинаємо виступи народних депутатів України в рубриці "Різне". І я запрошую до слова Віктора Галасюка. Будь ласка, пане Вікторе. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Вчителі важливі, всі ми з вами це знаємо, але як часто влада послуговується цією аксіомою при прийнятті державних рішень? Економія не може бути ані метою, ані інструментом реформування сфери освіти. Подивіться на Сполучені Штати Америки. Видатки на сферу освіти вдвічі більші, ніж на оборону, тому що це не видатки - це інвестиції в майбутнє країни. Подивіться, що намагаються зробити в Україні: закрити 69 коледжів через передачу їх на фінансування місцевих бюджетів, які їх не витягнуть. Це абсолютно неприпустимо, і команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком не дасть це зробити. Не дасть закривати освітні заклади в Україні. Освіта програмує майбутнє нації, є фундаментом як економіки, так і національної безпеки. І на цьому з цієї трибуни кілька днів тому наголошував кращий вчитель України Пауль Пшенічка. Це абсолютно правильна принципова позиція. Повага до вчителя і гідний рівень оплати праці вчителя – це засадничий фундамент успіху країни, це передумова успішної системи освіти. Розвиток освіти – це не видатки, це найефективніші інвестиції, які тільки можуть бути в країні. Ефективна економічна політика – це передумова збереження і капіталізації людського капіталу, який є наслідком успішної освіти. Ми зобов'язані докорінно змінити економічну модель країни. Це те, на чому наполягає команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком. Годі бути донором сировини, талантів і грошей для інших економік. Треба бути виробником, інноватором і освітнім центром Європи. Для цього в Україні є всі можливості, і ми маємо це зробити. Держава має створити такі правила гри, за якими більш освічені, більш професійні люди заробляють більше. Не в "Нафтогазі" мають премії отримувати – десятки мільйонів доларів США – невідомо за що, а має отримувати заробітну платню гідну український вчитель. Бо коли вчитель не може купити комп'ютер, а Коболєв собі десятки мільйонів виписує, виводить за кордон – це ганьба! І таку державну політику ми будемо докорінно міняти. Подивіться на Туреччину. Оплата вчителя на рівні з оплатою дипломатів, найвищий рівень доходів. Так само ми будемо робити і в Україні. Треба створювати в Україні культ освіченості, професійності, культ вчителя. Вітаю всіх українських педагогів від імені Радикальної партії Олега Ляшка з професійним святом! Шана і повага вам! Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Каплін, прошу вас. 12:50:42 КАПЛІН С.М. Шановні співвітчизники! Кілька місяців тому постановою Кабінету Міністрів України майже 6 мільйонів наших громадян було позбавлено права на субсидійну підтримку, права на субсидію. Свого часу Комітет з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення разом з блоком наших політичних сил: із Соціалістичною, із Соціал-демократичною партією при надзвичайній підтримці профспілок – почали справжню війну за ваше право отримувати субсидії, за право пережити осінь, пережити зиму, пережити весну. В рамках консультацій і акцій протесту біля Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, біля Кабінету Міністрів України, наступних перемовин ми домовилися з Кабміном про наступне. Перше. Всі, хто має заборгованість по заробітній платі з вини роботодавця, за кого не сплачується єдиний соціальний внесок, а таких громадян в Україні сьогодні 400 тисяч, 400 тисяч домогосподарств, точніше, будуть отримувати субсидії. Це справжній прорив для тих підприємств, які сьогодні знаходяться в скрутному стані, особливо для підприємств "Укроборонпрому", це можливість сьогодні зберегти кадровий потенціал з простих робочих на підприємствах, що забезпечують безпеку для нашої країни. Друге. Вам не прийдеться більше у надзвичайно складний, неймовірний спосіб доказувати соціальному працівнику, що син, донька, родичі, які прописані у вас вдома, не підтримують вас фінансово, а живуть в інших кінцях країни або по Португаліям, по Польщам, по Санкт-петербургам, по Москвам, ви отримаєте в спрощеному варіанті, в спрощеному режимі право на субсидію. Ми вибороли таке право для вас у боротьбі з Міністерством соціальної політики і Кабінетом Міністрів України. Якщо ви отримали аліменти, вони так само не будуть зараховуватись вам до доходу, який унеможливить отримання субсидій. Це так само десятки тисяч наших співвітчизників, співвітчизниць. Так само ми добилися, аби півтора мільйона онкохворих, якщо вони можуть довести факт наявності такої хвороби, і громадяни, які мають І і ІІ групу інвалідності, отримають право на субсидії. Я нагадаю, що кожного року онкохворих в нашій державі збільшується приблизно на 130 тисяч чоловік. Ми продовжимо боротися за ваше право виживати сьогодні, переживати цю складну зиму, цю складну осінь, весну. І я вірю в те, що уже в наступному році в цьому парламенті будуть фракції, які боротимуться за вашу зарплату, за вашу пенсію, і ви такої субсидії не будете потребувати, вона буде гідна і європейського рівня. Те, що можна зменшувати тарифи, доводить наша робота у місті Полтава. Після зміни міського голови ми знизили тарифи на 30 відсотків. І я готовий будь-якому експерту довести, що ми можемо в рази зменшити видатки на комунальні… я можу будь-якому експерту довести, що ми зможемо зменшити видатки на комунальні тарифи для громадян в рази, не на 10 відсотків, не на 20, в рази. Дякую. Будь ласка, наступний виступ, це народний депутат Мосійчук. Запрошуємо, пане Ігоре. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Перш за все, звичайно, хотів би привітати наших українських вчителів з їхнім професійним святом. Привітати свою вчительку Любов Іванівну з міста Лубни на Полтавщині. Низько вклонитися, подякувати за те, що вони роблять щоденно для майбутнього української нації. В контексті цього хотів би зазначити, що прийнятий вчора в першому читанні Закон про мови українське суспільство і український політикум мають розглядати не як щось роз'єднуюче, а як абсолютно об'єднуюче, те, що стане фундаментом для величі української держави і нації в майбутньому, як те, що стане фундаментом для виховання майбутніх поколінь українців. Але і мова. І все українське суспільство, все українство вимагає від нас від українського парламенту, а в першу чергу від влади, рішень, які будуть стимулювати розвиток української економіки, розвиток української промисловості, розвиток українського аграрного сектору. Тому що, коли в Україні не залишиться українців, а нинішній уряд виштовхнув вже до 10 мільйонів наших співвітчизників в світи на заробітки, то українська мова буде розвиватися тоді не в Україні, а деінде, як це було в часи совєтскої окупації, коли кращі українські школи були по Мюнхенам, Канадам, Сполученим Штатам. Маємо зробити все, і Радикальна партія Олега Ляшка має цілу програму нової економічної політики, пакет промислових реформ, які мають стимулювати розвиток української промисловості, відродження цілих галузей української промисловості: і суднобудівної, і агропромислового комплексу, і металургії, і гірничо-видобувної. - для того щоб українець мав в Україні роботу і гідну заробітну плату. Тільки все це в комплексі може стати тим, що продовжить нерозривний зв'язок між мертвими, живими і ненародженими українцями, принесе велич нашій нації і державі. Слава Україні! Доброго дня! Сьогодні хочу звернутися до колег з податкового комітету, до очільників Міністерства фінансів. При формуванні змін до Податкового кодексу на 2019 рік хотілось би, щоб врахували пропозиції тих населених пунктів, тих громад, які більшу частину, наприклад, їхніх земель займають ліси вони відповідно не отримують надходжень до бюджету. Я хочу зачитати звернення до себе якраз Невицької сільської ради, це є Радехівський район. Ось, що вони пишуть. Зокрема одним із нововведень є запровадження сплати земельного податку за лісові землі. Зміни вносяться до пункту 273-1 статті 273 Попередня норма цієї статті передбачала, що податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством. Нова редакція встановлює, що податок за лісові землі складається з земельного податку та рентної плати. У разі відміни цієї норми місцеві бюджети знову втратять значну частину надходжень до місцевих бюджетів. Сьогодні, кажуть, 70 процентів місцевих громад не спроможні. Справді, а звідки тоді взялися гроші у державному бюджеті? Їх сплатили місцеві громади. Після змін до Податкового кодексу у 2014 році 50 відсотків податку за спеціальне використання лісових ресурсів, рубку, було передано до обласних бюджетів, від чого постраждали бюджети місцевих рад, а особливо бюджет Невицької сільської ради, на території якої знаходиться 5 тисяч 40 гектарів лісового масиву. Завдяки даному виду податку громада села мала можливість долучитися до співфінансування обласних конкурсів мікропроектів, які були успішно реалізовані, а також вирішувала першочергові проблеми громади". І от вони просять якраз: "Отже, просимо вас не підтримувати зміни до Податкового кодексу України щодо відміни сплати земельного податку за лісові землі. А у разі змін просимо ініціювати питання щодо повернення 50 відсотків податку за спеціальне використання лісових ресурсів до бюджетів місцевих рад". Тому ще раз закликаю колег з бюджетного комітету і очільників Міністерства фінансів врахувати ці поправки, які надходять до депутатів. Дякую. Дякую вам, шановний колего. Я запрошую до слова народного депутата Геннадія Кривошея. Прошу вас, пане Геннадію. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, пані головуюча! Дякую Віталію Филимоновичу Сташуку за надане слово. Шановні колеги, я хотів би звернути увагу, як завжди, на проблематику округу, в якому мав би працювати народний депутат Онищенко. Але, на жаль, чи на щастя, з його відсутності немає, тому я взяв на себе таке зобов'язання і всі ці питання, які виникають по округу, я змушений піднімати їх, в тому числі і тут, в парламенті. Перше. Всі мої звернення і всі мої питання, які сьогодні будуть підняті, будуть викладені в письмовому вигляді, потім я їх подам офіційно до Прем'єр-міністра, чи до тієї чи іншої посадової особи, про яку я сьогодні буду говорити. Тому перше – це стосується голови Київської обласної адміністрації пана Горгана. Я хотів би, щоб він чітко надав пояснення, з яких підстав майже рік питання проведення виборів до Богуславської об'єднаної територіальної громади, відповідне подання не направляється до ЦВК? Я надіюсь, нове ЦВК виконає свою вимогу і обіцянки свої - і приймуть рішення про продовження проведення виборів до об'єднаних територіальних громад. Тому я звертаюсь до голови обласної адміністрації ще раз направити відповідне подання по виборам до Богуславської об'єднаної територіальної громади. Друге. Це Кагарлицький район, Кагарлицька об'єднана територіальна громада, яка також готова до проведення цих виборів. Я прошу також зробити окреме подання по Кагарлицькій об'єднаній територіальній громаді. Хотів би звернути увагу, що в Кагарлицьку об'єднану територіальну громаду разом з містом Кагарлик буде входити 23 села. Це майже 90 відсотків територій всього району. Наступне. Я хотів би ще звернути увагу голови Київської обласної адміністрації, а також керівництва Служби автомобільних доріг, на проблему, яка є з виконанням дорожніх робіт по по вже проведеному тендеру, однак не підписаному договору на виконання цих доріг, в Миронівському районі. Це стосується, зокрема, села Владиславка, де є дорога обласного значення, де на сьогоднішній день, дякуючи ініціативі громадських активістів та моєї особисто, ми добилися включення до програми митних коштів ремонту відповідної дороги, провели тендерні процедури, однак більше ніж два тижні, майже три тижні, угода з підрядною організацією не підписується. Я хотів би звернути увагу, будь-які політичні баталії, будь-яких політичних сил чи персоналій ніяким чином не можуть відображатися на становищі і на якості доріг, тому що по них їздять прості, звичайні люди. І третє. Я хотів би подякувати Радикальній партії, яка підтримала сьогодні мою ініціативу в Богуславській районні раді і не проголосувала за підвищення… Г.Г. …і не проголосували за підвищення тарифів у Богуславському районі. Ми змоги зробити так, щоб тарифи залишилися незмінними, тому що від цього залежить, як будуть … (Оплески) Дякую. Будь ласка, я прошу оформити Апарат Верховної Ради виступи депутатів Кривошеї і Бондаря як депутатські звернення. І до слова запрошується Сергій Міщенко. Прошу вас. Сергій Міщенко, Київщина. Сьогодні мільйони громадян України потерпають від так званих реформ влади. Просто в народі говорять: "В одну кишеню поклали копійку, з іншої кишені забрали гривню". Незамітно на цьому тижні пройшла річниця прийняття так званої пенсійної реформи. Вже всі мовчать про її досягнення, хоча на початку кричали про це. А що ми маємо в сухому залишку? Людям, які мають величезні стажі, отримали подачку в цю кишеню, інші не отримали нічого – це службовці, це військовослужбовці, це науковці, журналісти та багато інших мільйонів категорій громадян, які взагалі не отримали від цієї пенсійної реформи нічого, одні обіцянки. З іншого боку, комітет прийняв одноголосно на своєму засіданні два законопроекти моїх, які якраз і повертають цю справедливість пенсійну, яку люди заслужили в нашій країні, це Закон 7273, 7406. І люди зараз масово пишуть Голові Верховної Ради, Гройсману, лідерам фракцій про те, щоб ці закони підтримали і поставили на голосування, тому що всі фракції на комітеті одноголосно підтримали ці законопроекти. Що ж з другою кишенею, де гривню забирають? А в цій другій кишені забирають те, що, ми бачимо, зараз відноситься до субсидії, те, що знизили соціальну норму. Уже зараз людина отримує на опалення менше по всім соціальним нормам, чим в минулому році. Зараз ті ціни, які сьогодні існують від медичної реформи, від інших реформ, економічних реформ, якими сьогодні уряд вранці свої досягнення вказував, з іншої, з цієї кишені, з другої людина платить за ліки в декілька раз більше, вона платить за їжу в декілька раз більше. На якій планеті живуть ці урядовці, які сьогодні звітувалися про економічне зростання? Напевно, на тій планеті, де їм гарно живеться, і від цих реформ їм гарно, але не простому народу, який вимагає на сьогодні змінити всю владу в країні. всю владу в країні. Я думаю, що цей час настане дуже швидко. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І, будь ласка, наступний виступ – це буде Юрій Левченко. Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. Сьогодні хотів би виступити як київський мажоритарник, як депутат, обраний по 223-у округу в Шевченківському районі міста Києва, тому що... і звернути увагу на величезну, колосальну проблему, навіть не знаю, як це сказати, назвати чи це проблемою, бо це слово, напевно, недостатньо серйозно для цієї ситуації, це якась фантасмагорія. До мене звертаються протягом останніх кількох тижнів багато дуже виборців – активних людей, які постійно обґрунтовано скаржаться Київській міській державній адміністрації на неналежну якість послуг в житлово-комунальному господарстві, так, вони використовують офіційну лінію 1551, телефонують Кличку, його посіпакам і кажуть про те, що треба виправити. Так от, виявляється, що Київська міська державна адміністрація формує списки із тих людей, які частіше скаржаться, передає ці списки, вдумайтесь, кому передає ці списки: в поліклініки, в лікарні, - і дають вказівки медсестрам, дають вказівки лікарям, що коли ці люди приходять до них, наприклад, зараз люди приходять заключати ці договори, нові, відповідно з так званою медичною реформою, та дають вказівки цим медсестрам, щоби медсестри питали людей: "А чому ви скаржитесь? А що вам не подобається?" І не про медичну сферу, а про сферу житлово-комунальних господарств. Більше того, там є така графа: про психічне здоров'я. І от людям… Дякую. От до мене підходить Леонід Ємець, народний депутат, до якого теж масово з цього приводу зверталися. Він мені передав тільки що от ще раз ці списки. Я звертаю увагу, от такі списки. Передає Київська міська державна адміністрація списки людей з адресою, з телефонами цих людей, з особистими даними передає заклади охорони здоров'я і дає вказівки медичним працівникам допитувати активних киян і перевіряти їх на їхнє психічне здоров'я і ставити потім позначку, чи вони є психічно здорові. І от такий тиск зараз чиниться на активних людей. Вдумайтесь всі, хто нас зараз слухають. Знаєте, це якісь вже методи, ну я ж кажу, це якась фантасмагорія, це реально без перебільшення, справді, без перебільшення, це кегебістські методи, коли в радянські часи активних людей робили божевільними і "дурку" саджали, так зараз це робить вже Київська міська державна адміністрація за вказівкою Віталія Володимировича Кличка, тобто замість того, щоби виконувати прохання людей, замість того, щоб робити свою роботу, роблять списки особливо "буйних" (в лапках), особливо активних і відверто їх залякують. І мова йде про сотні киян. Так от, я сьогодні відправив депутатський запит, він був зачитаний з трибуни, на прокуратуру, на Національну поліцію, на Уповноваженого з прав людини з вимогою з цим питанням розібратися. Ну це просто… бо це вже просто виходить за будь-які рамки. Це просто знущання над українцями. Замість того, щоб працювати на своїх виборців, залякують своїх виборців. треба зупинити. А до киян я звертаюся, вкотре звертаюся. Відкрийте очі щодо цього … ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступний виступ. Юрій Дерев'янко. Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Шановні українці! Шановні колеги! Україну наступного року чекає виборчий період, де за голос кожного українця будуть боротися всі, будуть баталії за допомогою гречки, солодких обіцянок. І, як завжди, після виборів забувають про те, що обіцяли. Що робити в даному випадку? Ми бачимо уже зараз сотні, тисячі бордів, які висять по всій країні, загалом кожний борд коштує від 10 тисяч до 15 тисяч гривень у місяць. Таких бордів по всій країні вже більше, мабуть, як сто тисяч. Це приблизно від мільярда до півтора мільярда гривень витрачається щомісяця для того, щоб рекламувати вже неіснуючу ще передвиборну кампанію. І таким чином битва за голоси перетворюється не на битву ідей чи переконань, а на битву гаманців. У той самий час ми бачимо, як центральні канали телебачення просувають так званих своїх кандидатів, а всі центральні канали телебачення є олігархічні. І ми бачимо про те, що сьогодні вже розпочалася ця велика битва. Пан Президент ігнорує звернення більше як сорока народних депутатів, які звернулися, щоб він письмово пояснив всі ті відомості в засобах масової інформації стосовно які пов'язані з можливими його зловживаннями і злочинами щодо офшорів, щодо схеми "Роттердам плюс", щодо Липецької фабрики, щодо постачання українській армії в кілька разів вищими цінами бронетехніки і інших товарів, де бенефіціарним власником є сам пан Порошенко. Але ми бачимо повну тишу. Я пропоную цій олігархічній кримінальній системі поставити кінець, змінити цю систему. Я пропоную це зробити так, як це зроблять провідні країни, де впроваджують елементи прямої демократії, зокрема Швейцарія, де, власне, самі громадяни можуть по важливих питаннях визначатися, а чиновники, яких громадяни обирають, питають їхню думку. Ми сьогодні маємо від держави отримати функції і сервіси стосовно правосуддя, охорони здоров'я, безпеки, оборони, освіти, соціального захисту, інфраструктури, тому що за наші податки це все створюється, але ми цього не маємо. Тому я пропоную, щоби ми сконцентрувалися і зосередилися над тим, щоб побудувати цифрову державу, де в кожному куточку України будемо мати високоякісний Інтернет, де кожний громадянин України зможе голосувати не тільки паперовим виглядом, а також через електронний свій кабінет, електронним голосуванням, де ми зможемо також через сучасні технології, більш дешеві, більш захищені, захищені, отримати і мати можливість голосувати часто, відкликати чиновників, депутатів, впливати на ключові рішення не тільки на рівні своєї власної громади, а також на рівні загалом держави. Я вважаю, що ця система має зламати той механізм корупційно-бюрократичний олігархічний, який сьогодні працює. Я вважаю, що в наступному році ми маємо зробити все, щоб ті люди, які хочуть досягнути таких змін, могли отримати владу, могли реалізувати саме такі кроки. Дякуємо за увагу. Наступний виступ. Народний депутат Шухевич, запрошується до слова. Просимо вас, пане Шухевич.

Шановна пані головуюча, шановні депутати, шановний український народ, я хочу з цієї трибуни звернутися до нашого Прем’єр-міністра пана Гройсмана з таким питанням. Була постанова Верховної Ради про утворення Міністерства ветеранів. Міністерство є конче потрібне. Міністерство воюючої країни, де кількість ветеранів з кожним днем збільшується і збільшується. Справами ветеранів займається біля 20 відомств. Дуже часто ця робота є неефективна, тому що потрібні погодження, потрібні узгодження, різні спільні акти і таке інше, в той час як справа потребує концентрації в одних руках, в одному відомстві всієї цієї проблеми. І тому є вже постанова, Прем’єр-міністр обіцяє, годиться, обіцяє, що буде, буде, буде, але не дає відповідного звернення до Верховної Ради про утворення, конкретне утворення такого міністерства, і тим самим гальмує процес. Тим більше починається бюджетний процес, починається підготовка до прийняття бюджету і можливо ще передбачити відповідні кошти на А то може статись так, як у свій час Міністерство окупованих територій було створено, але не дали ні копійки грошей і міністерство довший час просто не могло працювати. Тому я звертаюся ще раз до Прем’єр-міністра з запитанням і прошу зареєструвати це як моє офіційне звернення до Прем'єр-міністра: поданий відповідний акт з боку Прем'єр-міністра про утворення міністерства і про призначення нового міністра - міністра у справах ветеранів? Дякую за увагу. Слава Україні! Ігор Луценко, фракція "Батьківщина". Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановний український народе! Щойно я разом з кількома колегами, за ініціативою Андрія Білецького, підписав звернення до Президента Порошенка і до Голови Служби безпеки України з приводу того скандалу, котрий розрісся з 2 жовтня цього року у зв'язку з досить цікавими фактами біографії та майнового стану одного з керівників Служби зовнішньої розвідки. Я думаю, що в цій країні мусить не залишитися жодної людини, котра не знає про цей кричущий факт. Коли під час війни одним із очільників зовнішньої розвідки призначається людина, чия родина володіє російськими паспортами. Призначається людина, котра володіє декількома, незрозуміло якого походження, елітними будинками під Києвом вартістю, як підрахували журналісти, близько 7-8 мільйонів доларів. Це 200 мільйонів гривень! Це бюджет невеликого міста, який зараз знаходиться у розпорядженні всього-на-всього одного керівника силового відомства. Риторичним є питання, власне, а чим у нас зараз займається Служба зовнішньої розвідки, зокрема, і взагалі Служба безпеки України? Зрозуміло, що вони не займаються обороною нас від російської агресії, від іноземних розвідок. Вони займаються прирощуванням оцього свого елітного житла, влаштуванням своїх статків і це все робиться в першу чергу через рекет бізнесу, через оці замовні кримінальні справи, обшуки, процесуальні незаконні дії. Через оцей весь банальний, даруйте, рекет, котрий зараз є основним напрямом діяльності наших силових органів, підпорядкованих Президенту Петру Олексійовичу Порошенко. Ми, народні депутати, звісно не будемо з цього приводу мовчати, я думаю, що не будуть мовчати ні патріотична громадськість, ні ветеранські спільноти, ні ті свідомі, совісливі працівники Служби було багато звільнено, посунуто з посади і так далі. Я думаю, що професійна спільнота, ветеранська спільнота, патріотична спільнота, українська спільнота врешті-решт, скаже своє слово, щоб понесли відповідальність ті, хто дозволили призначити подібних персонажів на такі важливі, суперважливі в нинішній ситуації посади. І ще раз хочу сказати усій піар-армії Президента. Вам не вдасться заговорити, замовчати, замилити цю тему. Це є свідчення реального і вашого патріотизму, і патріотизму вашого патрона. І скільки би ви бордів по країні не розвісили, що, там, "Армія! Патріотизм! Слава Україні!", …ось є реальні факти, які випечуть вам очі. Дякую за увагу. Шановна головуюча! Шановні народні депутати! Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Насамперед, я приєднуюся до всіх привітань вчителів всієї України, а не тільки свого округу, адже вони дійсно виховують, що є найкраще в нашій державі, – це дітей, які повинні змінити нас всіх, які повинні зробити і ввести нашу Україну в Європу. Я хочу сказати, з позитиву за цей тиждень – це, дійсно, як вже говорилося з цієї трибуни, ми маємо закон і зміни Статуту Збройних Сил України, це те, що ми прийняли і проект Закону про мову в першому читанні, і багато чого іншого позитиву ми могли прийняти, але насамперед не прийняли тільки тому, що всього-на-всього немає дисципліни в залі, не тому, що не мали часу. Але, разом з тим, сьогодні біля Верховної Ради мітингували і лікарі "швидкої допомоги", і бджолярі, до речі, вони ще там є. я скажу декілька слів про бджолярів, тому що, дійсно, ми якщо сьогодні сільськогосподарські підприємства будуть витравлювати бджоли, то не буде життя, не буде рослинництва. І тому ми повинні з цієї трибуни заявити бджолярам, тому що є бджолярі також і з мого округу,

Приємно, що все-таки Кабінет Міністрів в даний час повертає всі ці кошти, які були закладені в бюджеті на 2018 рік. Це на капітальні ремонти, це на реконструкції, будівництва, закупівлі нетелів, утримання за корів і таке інше. Це все приємно. Але не є приємно, тому що сьогодні дуже жаліються фермери в зв'язку з тим: щоб сьогодні зробити якийсь капітальний ремонт ферми, перекрити ферму, потрібно, дійсно, виконувати норми санітарної зони. І це правильно. Там 200-250 метрів повинна бути ферма від села. Але, разом з тим, де діти ті ферми, які мають відстань 100 метрів? Де їх діти? Ми сьогодні їх не знесемо. Вони функціонують вже біля 100 років, а можливо, і більше. Тому я хотів би, щоб все-таки Кабінет Міністрів те, що було впроваджено оці норми, ми повинні їх змінити. Але зовсім нелогічно, коли ми сьогодні виділимо якихось 100 тисяч для того, щоб змінити у проекті ці норми, то вже може бути працювати дана ферма, тому що це не є якось приємлимо. Тому я думаю, що Кабінет Міністрів повинен звернути на це увагу. І повинні ми все зробити, щоб наші фермери і виконували свою програму по тваринництву і все робили, щоб все-таки наше тваринництво… І саме що найголовне, щоб ми і дальше отримували ці кошти, які закладені в бюджет на розвиток наших фермерів, на розвиток тваринництва. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам дякуємо, шановний колега. І до слова запрошується Роман Семенуха. Прошу вас до слова. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги! Шановна пані головуюча! Найбільше питання, яке сьогодні турбує людей і яке обговорюється на кожній зустрічі, - це, безумовно, нові вимоги по отримуванню субсидій, новий опалювальний сезон, тарифи і підняття цін на газ. при тому я звертаю увагу насамперед наших колег по сесійній залі, що в проекті бюджету на 2019 рік уряд закладає замість цьогорічних 71 мільярда гривень на покриття субсидій, а в наступному році 55. Так, я не помилився. І це при тому, що декілька представників уряду абсолютно анонсують, що щонайменше ціни на газ вже цього року будуть підняті мінімум до 23 відсотків і більше. Уряд продовжує навіть не просто залишати покриття субсидій на тому рівні, а навіть їх зменшує. А все пов'язано з тим, що банально в бюджеті немає коштів. І зміни пов'язані з Постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня, де справді внесені низка суттєвих змін. якщо певна частина змін є абсолютно логічною, наприклад, для сімей, які проживають в квартирі більше 120 квадратних метрів або є в родині придбана нова автівка, в принципі, є логічним, що очевидно, що ця сім'я, напевно, має інші, не повністю оподатковані доходи, і не має претендувати на субсидію. Але ж як можна ставитися до того, що позбавлення субсидій стосується безробітних? Як ставитися до того, що сьогодні фактично, якщо дитина є зареєстрована але не проживає з батьками, тепер буде таке домогосподарство позбавлене субсидій? Тобто очевидно, що будь-яка аргументація уряду на те, що люди збагатіли, і саме це сьогодні як аргументація звучить, а саме на 1 тисячу 640 гривень в середньому за рік зросла заробітна плата, але насамперед уряд тим, що погіршує критерії для отримання субсидій, фактично залізає в кишеню простим українцям, які сьогодні справді потребують цього. Що ж робити насправді нам, колеги? По-перше, я думаю, що самі по собі субсидії - це, очевидно, не мотивуючий інструмент, і людей треба знімати з цієї субсидіарної голки. Бо зверніть увагу, що такого розміру і масштабу субсидії, на жаль, набули за першої каденції уряду Яценюка, коли фактично більше 50 відсотків домогосподарств тепер сидять на цій голці залежності від субсидій. Але водночас ми критично мало з вами зробили для того, щоб це змінити. По-перше, є зареєстрований законопроект наших колег 8626, який скасовує злочинну формулу "Роттердам плюс", що очевидно вплинуло на всі комунальні тарифи і в тому числі, безумовно, це викликає збільшення розміру субсидій. Наступне. Уряд має переглянути свої бюджетні пропозиції по "теплим кредитам". "Самопоміч" подала пропозиції до бюджетного комітету, щоб із запланованих 400 мільйонів гривень збільшити цю цифру хоча б до 2 мільярдів. Наступне. Всі тарифи в цій країні мають бути

Дякую. І до слова запрошується народний депутат Мартовицький. Прошу вас. Шановні громадяни України! Хочу вас поінформувати про той хаос, який коїться у Міністерстві соціальної політики та Пенсійному фонді України відносно нарахування пенсій шахтарям і працівникам інших галузей, які отримали право на пенсійне забезпечення за списком професій номер один. Листи, отримані від керівників шахтарських профспілок "Західного Донбасу", є тому підтвердженням. Відповідно до роз'яснень Міністерства соціального забезпечення від 20.01.1992 року № 8, працівникам, зайнятим на підземних роботах та в металургії, які мають не менше 10 років стажу роботи, що дає право на пенсію незалежно від віку відповідно до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення", але які не відпрацювали повного стажу, передбаченого цією ж пенсія може призначатися при наявності не менше 25 років стажу підземних робіт та роботи в металургійній галузі із зарахуванням до стажу кожного повного року роботи гірником очисного вибою, прохідником, забійником на відбійних молотках, машиністом гірничих виїмкових машин, горновим, вальцювальником гарячого прокату за один рік додаткових три місяці. При цьому, звертаю увагу, що роз'яснення номер 8 до сьогоднішнього дня ніякими законами чи постановами не скасовано. Однак керівництво Мінсоцполітики та Пенсійного фонду, зокрема листами за їх підписом доведено до відома керівників обласних управлінь Пенсійного фонду вказівку не враховувати станом на сьогоднішній день положення роз'яснень номер 8 при нарахуванні, перерахуванні пенсій особам, які працювали за професіями згідно зі списком номер 1 професій цих. Копії цих листів я отримав особисто. Тому звертаюсь перш за все до Прем'єр-міністра Гройсмана, міністра соціальної політики Реви, голови правління Пенсійного фонду Зарудного з питанням. Панове, розумію, що вашим першочерговим першочерговим завданням є знищення державного сектору вугільної промисловості України та економія коштів при нарахуванні перерахунку пенсій нашим, вже вкрай зубожілим, громадянам. І я як шахтар з 27 річним підземним стажем чудово розумію обурення цих людей. Ви, навіть не уявляючи всю складність і небезпеку шахтарської праці, особисто не бажаєте нараховувати відповідно до чинних нормативних актів пенсії людям, які для забезпечення енергетичної безпеки держави віддали своє життя на підземних... здоров'я на підземних роботах і заслуговують на гідну увагу, повагу з боку держави. Більше того, навіть під час свого робочого візиту в найкращий вугледобувний регіон - Західний Донбас, інтереси виборців якого я представляю тут у Верховній Раді, Прем'єр-міністр не знайшов можливості, щоб спуститися в шахту та на власні очі пересвідчитися, в яких умовах працюють шахтарів, відчути складність підземної праці. Я, як народний депутат України вже звернувся до Прем'єр-міністра України з депутатським запитом по цьому проблемному питанню. А тому вимагаю, щоб відповідь на мій запит була не черговим… ГОЛОВУЮЧИЙ. дякую, шановний колега. І зараз… Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Ігор Шурма. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, не дивлячись, що вас тут є дуже мало, але звертаюся, напевно, до вас, оскільки ми всі йдемо в час дуже і дуже непростий передвиборчих кампаній. Зараз будуть взаємовідносини дуже загострюватися, передусім між нами, і буде багато залежати від внутрішньої культури, поведінки, нашої агресії, і кожен наш виступ буде мати реакцію в суспільстві. Я би все-таки звернувся до всіх з великим проханням не забувати про те, що ми тут всі у залі проголосували за те, щоб булінг, тобто насильство, яке сьогодні є серед школярів, було припинено. Я наголошую, ми повинні думати не про наслідки, а про першопричини. І ті самі школярі дуже уважно пильнують і дивляться на взаємовідносини мами і тата, сусідів, в тому числі і на нас. В тій сесійній залі сидять люди різних поглядів і різних переконань, і вони мають право на свою думку, на свою ідеологічну приналежність, на свої релігійні віри. Це право давали не ми, це кожен сам собі обрав. І сьогодні кидати різкі випади в одну чи в другу сторону, це означає, що ми знову створюємо потрясіння. І це знову буде як наслідкова частина викликати протистояння. Це протистояння будуть бачити знову ж ті самі діти. стримуватися в будь-яких різких виконаннях. Дуже прикро, що дуже часто люди, коли не мають інших аргументів, починають всіх змішувати як з ворогами України тільки через те, що люди мають інші погляди. Дуже прикро, що інформаційний простір сьогодні звужується. Я дуже рідкий гість на "112 каналі" і на NewsOne, взагалі по ефірах не ходжу, тому що я вважаю, що дискусія політиків повинна бути тут, у сесійній залі, і ми маємо для того п'ятницю. Ми можемо приходити сюди і дискутувати. А те, що приходять на ефіри, це тільки, знаєте, створюється потрясіння для людей. Але забирати і закривати телеканали – це нічого доброго нема. Я дуже буду уважно, особисто я, пильнувати, чи Президент України, який є власником, чи був власником "5 каналу", і він знає, що таке закривати канал, чи він все-таки підпише, якщо йому підсунуть, провокативні речі. І звертаюся до всіх депутатів більшості. Ви ж ходили на "112" і NewsOne, вас всіх розпіарили, а тепер ви стали авторами цього законопроекту через те, що там є загроза. А ви 3 роки підряд коли ходили, не знали про загрозу? Давайте відноситися з повагою один до одного. І наступний виступ – народний депутат Силантьєв. Будь ласка, пане Силантьєв. Денис Силантьєв, запрошуємо вас до слова. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни України, шановні колеги! Останнім часом в ЗМІ, в українських ЗМІ публікується інформація, де говориться про те, що Україна посідає лідируючі позиції серед країн Європи та світу по рівню смертності. Наприклад, в нас щороку вмирає на 200 тисяч людей більше, аніж народжується. Щоб ви розуміли, це кожного року в Україні на одне місто, таке як Луцьк або Біла Церква, стає менше. І, на жаль, ця тенденція з кожним роком тільки погіршується. Але українські засоби масової інформації не сказали ще й про те, що це не просто сумно, це ще й і дуже невигідно для держави в економічному плані, тому що продуктивність труда у зв'язку з великою смертністю знижується. А це значить, що прибутки державних та приватних підприємств теж впали. В результаті і держані, і місцеві бюджети не наповнюються і це означає відсутність грошей на соціальну сферу, на гуманітарну, на військову і багато іншого. Шановні українці, що видумаєте, що зробив уряд, коли почув цю жахливу інформацію? Я вам скажу: нічого. Уряд зробив вигляд, ніби це їх зовсім не стосується, в черговий раз продемонструвавши свою зневагу та байдужість до українського народу. Але є луч світу в цьому темному царстві - і це Радикальна партія Олега Ляшка, яка вкотре продемонструвала свою принципову позицію до людей України, свою відповідальність перед здоров'ям дітей, перед здоров'ям кожного українця. Простий приклад. Завдяки Олегу Ляшку, нашій команді, нашому колезі Андрію Вадатурському в місті Баштанка Миколаївської області добудовується сучасний водноспортивний комплекс. Уявіть собі, на рівному місці, з нуля був побудований цей басейн. А це означає, що місцеві жителі, а головне – їхні діти, зможуть оздоровлюватися, зможуть займатися фізичною культурою і спортом, а це означає, що вони будуть менше хворіти і довше жити. Але Радикальна партія на цьому не зупиниться. Ми вже зареєстрували законопроекти, які дозволять зберегти існуючу спортивну інфраструктуру і розвивати соціальну інфраструктуру, особливо в сільській місцевості. Також наша команда вимагає від діючого уряду при формуванні бюджету на наступний рік, а це відбувається саме зараз, щоби були передбачені кошти на програму по розвитку спортивної інфраструктури, зокрема розбудову водноспортивних комплексів. Досить вже спостерігати, як зменшується наша талановита та велика нація. Або ми сьогодні повернемося обличчям і зробимо крок до людей, або завтра ще на одне місто в Україні стане менше. І наступний виступ. Будь ласка, Валерія Заружко, запрошую вас до слова. Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Доброго дня, шановні громадяни України! Сьогодні під Радою машині екстреної невідкладної допомоги. В кулуарах Верховної Ради дівчата-працівниці невідкладної допомоги роздають нам, депутатам, стрічки з допомогою… захистити і підтримати екстрену допомогу. Ми, депутати, отримуємо ось такі відповіді від МОЗу стосовно важкохворих українців. Відповіді, м'яко кажучи, ні про що. 47 днів під МОЗом триває вже протест родичів важкохворих українців, які потребують невідкладного лікування за кордоном, гроші на які в МОЗі є, але МОЗ каже, що грошей немає. І ці люди вимушені говорити про це кожного дня, питатись, намагатись спілкуватися з пані Супрун та Лінчевським, яких ігнорують кожного дня, які не виходять до них, які нічого не роблять. У той же самий час що ми бачимо? Що є численні залишки за бюджетними програмами, у тому числі надання первинної допомоги, це залишки в 900 мільярдів бюджетних грошей – грошей українських платників податків, які могли б врятувати життя простим українцям, які на це потребують, і це є обов'язком держави. Але, на жаль, цього не відбувається, над людьми відверто знущаються, прикриваючись медичною реформою. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка неодноразово казала, що ми за медичну реформу, але те, що відбувається сьогодні в Україні, – вибачте, це не медична реформа, це геноцид нації. Людей меншає і меншає, люди хворіють. Сто тисяч захворювань на онкологію реєструється в Україні кожного року, і всі ці люди відчувають себе приреченими на смерть, вони називають себе людьми, які стоять в "чергах смерті". При цьому МОЗ веде себе цинічно. У постанові, яку вони відправили до бюджетного комітету на збільшене фінансування на 101 мільйон 122 мільйони. Різниця між 101 і 122 – 21 мільйон, можна було б врятувати 7 життів українців. Але ні, ці гроші вони запропонували собі на збільшення заробітної платні, знаючи, що депутати у бюджетному комітеті не будуть мати нагоди не підтримати це, бо це життя людей. Радикальна партія Олега Ляшка запропонувала програму "Доступні ліки". Ця програма "Доступні ліки" вже діє 1 рік, і це мільярд гривень, який пішов на ліки, які українці отримують безкоштовно. Ми вимагаємо, щоб наступного року у бюджеті 19-го року ця сума була збільшена до 2 мільярдів гривень, і щоб туди ввійшли ліки… 10 секунд, будь ласка. ЗАРУЖКО В.Л. …і щоб туди ввійшли ліки на онкологію, які нададуть можливість людям не виносити останнє з хати, а полікуватись. Нас називали популістами, але Радикальна партія підтримує українців і бореться за те, щоб українська нація була щасливою та здоровою. Дякую.

Хочу привітати всіх вчителів сьогодні з цим святом, бо у кожного з нас була перша вчителька, були вчителі, які творили нас, які давали нам знання і які вчили нас вчитися. З святом вас! Але я ще хочу додати інше. Ми мусимо звернути увагу і при прийнятті бюджету про інших науково-педагогічних викладачів інших закладів комунальної і державної форми власності. Саме про них ми забули. Отримавши і новий проект бюджету, там не передбачено те, що мало бути виконано вже у цьому році. А сьогодні я хочу звернутися саме з причини, коли профспілкові організації Національного університету Івана Франка, "Львівської політехніки", інших ВУЗів, які знаходяться в моєму окрузі, а це 117-й виборчий округ міста Львова, Інституту фізкультури, Лісотехнічний університет це люди, які щоденною своєю невтомною працею готують молодь, які в своїх руках тримають майбутнє нашої України. Натомість що вони отримали? Від постанови, яка була прийнята 11 січня 2018 року, яка по сьогодні не є виконана, а це підвищення їхньої заробітної плати на 10 Це незначна сума, але яка сьогодні є дуже важливою. І сьогодні ці науковці, які є в університетах, які є фанатами своєї справи, вони не отримують гідної заробітної плати. Окрім того, ми пропонуємо, щоби в наступному бюджеті, такі пропозиції надав Комітет з освіти і науки Верховної Ради, про те, що ця сума має бути збільшена і ми маємо дійти до тих норм, які були передбачені ще раніше в регулюванні питання оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів освіти, визначено Законом України "Про освіту", це у статті 61 передбачено, що посадовий оклад в педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника встановлюється на 25 відсотків вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії. Схеми посадових окладів, ставок заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів освіти затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм цього закону. Ці положення закону вступали в дію з 1 січня 18-го року, і вони не були по сьогодні виконані. Тому я дуже прошу і звертаюсь до своїх колег депутатів. Це та сьогодні важлива лепта, яку ми маємо дати тим людям, які сьогодні тримають майбутнє нашої держави. Тому що молоді аспіранти, які мають свої сім'ї, науковці, які тримаються в університетах, які попри всі обставини скрутні чекали, бо ми мали підвищення заробітної плати у школах. А сьогодні ми розуміємо, що ця ланка науково-педагогічних працівників має отримати належну гідну заробітну плату за ту працю, яку вона докладає кожного дня. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, пані Оксано. Доєднуємось до всіх вітань українським освітянам. І запрошуємо до слова народного депутата Лещенка. Доброго дня, шановні українці! Цього тижня керівник Антикорупційного бюро озвучив суму, яку витягнули з кишень всіх українців, кожного з нас, хто сплачує за електроенергію, за шахрайською схемою "Роттердам плюс". 15 мільярдів гривень, що підтверджено відповідним аудитом, і зараз має бути підтверджено ще експертизою, і лягти в основу конкретних підозр відносно тих шахраїв, які використали державну владу, щоб наповнювати кишені Рината Ахметова і його тіньового партнера з Адміністрації Президента. Ви знаєте, те, що зараз відбувається навколо Антикорупційного бюро, це якраз і є, чому насправді ці атаки, ці замовні матеріали, ця реклама в метро, ця "чорнуха", яка є, мітинги. Тому що Президент знає, що, починаючи з квітня наступного року, якщо він програє президентські вибори, він втратить імунітет від переслідування з боку НАБУ. І НАБУ конкретно займеться Порошенком, тому що він буде підслідний до їхньої компетенції. Тоді всі справи по "Роттердам плюс", по військовій корупції, по схематозу на Одеському припортовому і так далі, це ляже в основу підозр, де буде фігурувати Президент. А насправді те, що відбувається зараз, це ми бачимо паралельно як є легалізація домовленостей між Порошенком і Ахметовим, коли інвестиційний банкір Порошенка - компанія IСU починає скуповувати боргові зобов'язання підприємства "Донецьксталь", а потім Ахметов погоджується погасити всі ці борги зі 100-процентною інвестиційний банкір Порошенко скуповувався з дисконтом 88 відсотків. Тобто на рівному місці утворюються надприбутки, які не можуть бути нічим іншим, як легалізацією тих грошей, які разом вони спиляли за рахунок "Роттердам плюс", залізши в кишеню кожного українця. І, звичайно, це не залишається без реакції з боку Ахметова. Сьогодні під моїм будинком літали дрони, були різноманітні провокації. Я цього не боюсь, будь ласка, знімайте все, тільки не забувайте казати, що я викриваю корупцію, яка стосується кожного українця і яку Ахметов разом зі своїми партнерами в Адміністрації Президента реалізовують за рахунок кожного українця. І останні новини, які сьогодні вони, правда, не з України, а з Південної Кореї. 15 років тюрми отримав колишній Президент Південної Кореї Лі Мьон Бак. Людина сяде в тюрму за хабарництво, за зловживання владою і за розкрадання. Це такий вердикт винесло правосуддя в Південній Кореї президенту-корупціонеру. Колись, сподіваюсь, сподіваюсь, такі самі вердикти будуть виносити і українським президентам, і їхнім спільникам, які працюють в олігархічному секторі, і тим політичним повіям, яких вони щедро фінансують у парламенті, які розписуються в любові до українських громадян, а насправді просто відпрацьовують їхні замовлення. Дякую за увагу. Будь ласка, слідкуйте, кричить найбільш голосно - це і є прислужники олігархів у Верховній Раді. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступний виступ - народний депутат Кривенко. Віктор Кривенко, "Народний рух України". Шановні колеги, насправді ми з 2009 року разом з колективом однодумців почали свою боротьбу на полі економічних стратегій, економічних парадигм, економічного бачення. Тоді привалювала думка, що небачена рука ринку все відрегулює, все вирішить, що держава – "нічний сторож", що все саме собою відбудеться. уряд зайшла стратегія, чомусь від Міністерства освіти, на 20 років розвитку української економіки, яка починалася преамбулою, що в світі 26 глобальних проблем: пандемія, тероризм… Україна може вирішити дві: чиста вода і продовольство. З 13-го року взагалі не було слова "промисловість", ставився акцент виключно на туризмі, транзиті, ресурсному видобутку агромінеральних ресурсів, по нашим розрахункам, така стратегія залишала в Україні через 10 років не більше 10 мільйонів населення. Тому що більше така структура економіки не може прогодувати. І з того часу почалася наша дискусія з різними неолібералами, псевдонеолібералами, яким ми показували, як влаштований світ і як країни ставали успішними: що робила Польща, що робила Угорщина, що робила Словаччина, що робила Туреччина, що робила та ж сама Грузія. Три індустріальні парки, стимулювання поглибленої переробки. зараз, нарешті, настав той момент, коли в програмах всіх партій вже ми бачимо елементи цієї моделі, цього світогляду, цієї економічної парадигми, що необхідно поєднувати ліберальні інструменти, так званні горизонтальні реформи, які загалом поліпшують бізнес-клімат: дерегуляція, боротьба з корупцією, антимонопольна політика, діяльність регуляторів на окремих ринках, судочинство чесне. І вертикальні реформи - це конкретний фокус на галузях, на пріоритетах, де ми чітко бачимо інструменти, завдяки яким ці галузі стануть конкурентними. Тобто ми створюємо умови для галузі привабливі, всередині галузі абсолютна конкуренція. І в цьому відношенні обговорення, перше обговорення нашої економічної стратегії, "Народного руху України", де ми чітко порахували, які галузі необхідні, які необхідні стратегії, які необхідні інструменти для того, щоб досягти ВВП через 11 років в 500 мільярдів доларів. Запрошую всіх до дискусії. Будуть галузеві асоціації. Ми підпишемо конкретні угоди з кожною асоціацією. І у нас є реальні цифри. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. І наступний виступ. Будь ласка, народний депутат Андрій Іллєнко, я вас запрошую до слова. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці, звичайно, нещодавно вся країна була шокована тим відео, яке ми всі побачили з угорського консульства на Закарпатті, де цинічно порушувався український суверенітет, де громадянам України роздавалися паспорти іноземної держави, причому їх інструктували приховувати цю інформацію від офіційних державних органів України. І фактично ми бачимо, що та ж сама тенденція, яка починалася перед агресією російською на сході України і в Криму, вона фактично зараз, підґрунтя це ж саме створюється вже на західному кордоні нашої держави. Тому що перед тим, як в Крим і на Донбас зайшла московська армія, перед тим, як туди прийшли московські танки, там теж велася антиукраїнська пропаганда, там теж масово роздавалися іноземні в даному випадку російські паспорти. Зараз на Закарпатті за неофіційними даними більше 100 тисяч угорських паспортів уже роздано. Фактично створюються передумови для сепаратизму, створюються передумови для знищення українського державного суверенітету в цьому регіоні. І що ж робить влада України для того, щоби захистити наші національні інтереси? Що ж робиться для того, щоби працювати на попередження подібних ситуацій, працювати для того, щоби у жодної держави не виникло бажання попирати наш суверенітет, робити якісь недружні кроки або відверто провокувати сепаратизм в Україні? Фактично ми бачимо страусину політику нинішнього керівництва, ми не бачимо активних дій. Досі працює це консульство, яке мало бути закрито негайно після такого скандалу. Ми не бачимо, щоби була, дійсно, ефективна і жорстка реакція. але ж ми розуміємо, чому так відбувається. Тому що ми бачимо нещодавно журналістське розслідування щодо одного з керівників української розвідки, який там просто такі факти, що це ні на яку голову не налазить, з російськими паспортами, з якимись просто неймовірними корупційними зловживаннями. І ми розуміємо, що, напевно, такі люди вони ж не будуть займатися реальним захистом національних інтересів. Вони ж не будуть займатися тим, щоби боротися з "п'ятою колоною" Москви. Вони не будуть займатися тим, щоби не було на Закарпатті сепаратизму, бо в них інші завдання. І це вже якраз і питання, що цей скандал прозвучав і жодної реакції ми не почули від вищого керівництва держави. Тому, поки не буде в Україні влади патріотів, поки не буде людей, які будуть незалежними від олігархату і тих людей, які будуть захищати національні інтереси, Україна, на жаль, буде незахищеною до зовнішніх агресій. А як тільки це станеться, повірте, то і на західному кордоні все буде чудово, буде спокійно і з усіма тими країнами одразу налагодяться стосунки, бо вони будуть розуміти, що з цією країною жартувати не треба і її не поважати не можна. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Альона Кошелєва, прошу вас. 13:53:34 КОШЕЛЄВА А.В. Альона Кошелєва, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановна пані головуюча, шановні колеги, дорогий український народе! З цієї високої трибуни я хочу привернути увагу до кричущого випадку службової недбалості, ціною якої стало людське життя. Під час одного з прямих ефірів лідера Радикальної партії Олега Ляшка, до нього звернувся громадянин України Олег Майстренко щодо проблем із забезпечення інсуліном у місті Харкові. За дорученням лідера, мною було взято це питання під особистий контроль і порушено на всіх рівнях органів влади. Зокрема, під час звіту уряду в профільному комітеті я звернулася до Прем'єр-міністра України з питанням та з проханням забезпечити стовідсоткове державне фінансування потреби хворих на діабет препаратами інсуліну. На жаль, не минуло і тижня після мого спілкування з паном Майстренко, як він пішов з життя. З безмежним сумом я приношу свої співчуття рідним і близьким родини Олега Майстренка, це справді жахлива втрата. Мене шокує той факт, що навіть після смерті, через три місяці, пана Майстренка Міністерство охорони здоров'я у своїх відписках стверджує, що запитувана інформація про направлення на подальше лікування громадянина Майстренка через лікарську таємницю, буде надана безпосередньо заявнику. Звертаюся до тих, хто носить почесне звання державного службовця і складав присягу. Скажіть, будь ласка, в який момент служіння українському народові перетворилося в гру, який державний службовець крайній, коли люди, оббиваючи пороги десятків службових кабінетів, не можуть знайти правди? Адже ми, депутати, як представники народу, звертаємося до вас не для того, щоб отримати від вас чергову відписку про повноваження, наявні ресурси чи підлабузницькі подяки за забезпечення чи долучення до суспільних проблем. Ми звертаємося до вас, бо за кожним з наших звернень стоїть як мінімум одне людське життя, а часом і мільйони. Скажіть, скільки люди і скільки людських життів ще має бути покладено, щоб чиновники перестали ховатися за компетенціями і виконали свій прямий обов'язок – служити українському народові? Вже багато років ми разом із колегами з фракції Радикальної партії відстоюємо право людини на життя, якісне медичне обслуговування, в тому числі забезпечення хворих на діабет препаратами інсуліну. Змушена констатувати, що на сьогоднішній день це питання не вирішується. Згідно поданого урядом проекту бюджету на наступний рік лише буде забезпечено на 700 мільйонів і не вистачатиме ще 900 мільйонів для забезпечення хворих на інсулін. Від імені фракції партії Олега Ляшка я знову публічно звертаюся до уряду з вимогою провести перевірку об'єктивності розгляду всіх звернень щодо забезпечення хворих на діабет та на інші лікарські препарати. Дякую за увагу.

29 серпня 2018 року Кабінетом Міністрів України була опублікована презентація на сайті Кабінету Міністрів під назвою "Україна без контрабанди". Презентація містила цифри щодо зростання митних платежів порівняно із попереднім роком, але, на жаль, у презентації не конкретизувалося, яку частину додаткових коштів забезпечило зростання курсу долара і загальне зростання імпорту, які відбуваються щороку, а яку частину, власне, забезпечило припинення схем для митниці. Тому для розуміння цієї інформації і з'ясування справжніх успіхів уряду у боротьбі з схемами на митниці мною 6 вересня був направлений відповідний депутатський запит на Кабінет Міністрів із питанням конкретизувати, які саме схеми на митниці відносно товарів широкого вжитку народного господарства зруйновано у період такого палкого наступу уряду на боротьбу з контрабандою з 20 червня по, власне, 1 вересня. Тому, що, коли я дивлюся в Інтернеті, то неофіційні нові "Айфони", які ще офіційно в Україні не продаються і продаватися не можуть, і митного кордону України офіційно не перетинали і не розмитнювались, але в Інтернеті у нас на всіх сайтах, Інтернет-платформах, які є спонсорами центральних телеканалів, можна їх зараз придбати. Відповідно також я би хотіла від уряду дізнатися, яка результативність спільних дій Державної фіскальної служби і органів поліції на митниці, яка кількість виявлених порушень митних правил, яка кількість відкритих кримінальних проваджень за результатами цих спільних дій, вартість вилучених товарів, суми донарахованих штрафних санкцій, суми коштів, які, власне, надійшли до бюджету внаслідок таких спільних дій? Тому що вчора була нафтогазова конференція, і представники цього сектору повідомляють, що зокрема в порт Миколаїв – куди дивиться Миколаївська митниця? – приходять кораблі з таким товаром, як дизельне пальне, а декларують його як авіаційний керосин через різницю в ставках акцизів. В нас стільки літаків немає, і вони стільки не споживають, власне, цього авіаційного керосину, скільки зараз під таким товаром-прикриття заїжджає в Україну дизельного пального. Також я би хотіла від уряду дізнатися, які показники результатів здійснення перевірок несумлінних підприємців органами ДФС за напрямком митного пост-аудиту, імпорт яких товарів у нас зріс у згаданому періоді, що призвело до начебто збільшення митних платежів. На жаль, у відповідь на мій депутатський запит уряд мені ніякої інформації не надав, крім того, що дане питання вивчається, так само як уряд мені не надав інформації, а хто ж саме порахував про те, що втрати бюджету від схем на митниці становить 100 мільярдів. А насправді в бюджет 2019 року чомусь урядом закладено набагато менше – лише 40 мільярдів, і то більше половини з них становить зростання від інфляції. Тому я прошу від уряду надати нам план реальної реформи митниці і призначити нарешті конкурс на

потім народний депутат Парасюк, і ми говоримо одне одному "до побачення". 14:00:13 РИБАК І.П. Добро дня, шановні колеги народні депутати, шановні українці! Іван Рибак, 202 виборчий округ, Чернівецька область. Принагідно з цієї високої трибуни українського парламенту хочу привітати всіх українських вчителів з їхніх професійним святом – Днем учителя, побажати їм міцного здоров'я, наснаги і терпіння, бо саме терпіння їм сьогодні в умовах нелегких їхньої роботи найбільше, напевно, і потрібне. Ми зробили вже достатньо багато для того, аби український вчитель якісно міг викладати свій предмет, готував достойну зміну для всіх українців, готував майбутнє для нашої держави. Але чи легко це робити в сьогоднішніх умовах, коли матеріально-технічна база, яка повинна якісно забезпечувати надання освітніх послуг нашим українським дітям, ще далека від ідеальної? Сьогодні вже багато робиться, дякуючи децентралізації, але, на жаль, знову ж таки, на жаль, не в Карпатському регіоні. Але цю справу можна покращити через надання певних інструментів органам місцевого самоврядування задля наповнення місцевих бюджетів, які вони будуть використовувати саме на потреби української освіти в Карпатському регіоні. одним із таких інструментів є можливість накладення рентної плати на лісокористування по рубках головного користування в українських карпатських лісах, саме щоб зараховувався цей податок до місцевих бюджетів у розподілі: 20 відсотків – до обласного бюджету та 80 відсотків – до місцевого бюджету. Таку рентну плату необхідно внести взамін того, що є на сьогоднішній день, бо колапс, який стався в лісовій галузі, а саме голосування українським парламентом в порушення 116 статті Регламенту Верховної Ради України змін до Податкового кодексу щодо обкладання земельним податком земель лісового фонду, призводить практично до колапсу у лісовій галузі, до неминучого банкрутства цієї галузі, і як наслідок, прихватизації нечестивими на руку, в тому числі і українськими чиновниками. Це допустити не можна, а використати українській ліс, українське багатство саме для того, аби наповнювалися місцеві бюджети, для того, аби створювалися робочі місця для того, щоб в Карпатський регіон заходили інвестиції, і тоді Карпати будуть достойним прикладом і туризму, і будуть прикладом далеко за межами української держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, останній виступ сьогодні в рубриці "Різне". Володимир Парасюк, прошу. 14:02:53 ПАРАСЮК В.З. Дякую. Я свій виступ розділю на дві частини. Перша – те, що стосується місцевих доріг. На одному прикладі я вам розкажу, як ремонтуються дороги в областях. У 17-у році Степан Кубів і інші чиновники брали участь у святкуванні 200-річчя храму в селі Добростани Яворівського району Жовківської... До їхнього приїзду зробили дорогу, але дорогу зробили рівно до того місця, де вони мали приїхати, тобто до церкви. Отож, я передаю вітання від наступного села, яке називається Кам'янобрід, і люди казали, що вони теж Степана Кубіва і всіх чиновників запрошують ще й до їхньої церкви, і вони тим самим надіються, що їм зроблять туди дорогу. Якщо серйозно, то це просто якийсь жах. Куди не поїдуть наші чиновники, там дороги робляться. А там, де їх немає, їх чомусь не роблять. Це перетворюється на якийсь совок, мені здається. От… І хочу ще пана Прем’єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана запросити в контрольно-пропускний пункт "Грушів". дорога, яка веде в сторону Польщі. Уявіть собі, який сором, коли ти після Польщі по ідеальних, рівних дорогах в'їжджаєш в Україну на дорогу, яку важко назвати дорогою. Це, скорше, скорше, похоже просто на напрямок. Другу частину коротеньку я хочу присвятити, я вже про це говорив, питання води у місті Новояворівську. Уявіть собі, що у ХХІ столітті люди платячи податки, все вчасно виконують, все, що їм каже держава, вони повинні гріти воду просто в баняках для того, щоб просто помитися. Уявіть ще, що в місті, в якому живе 30 тисяч людей ще є садочки, школи, і ці люди всі в таких от кам'яних умовах зараз живуть. А все це через те, що у нас в Україні бюрократія, і хтось не вміє приймати швидко рішення. Отож я хочу попередити, якщо людям до опалювального сезону не включать тепло і не дадуть теплу воду, то вони відчують всю силу місцевого населення. Я думаю, що Володимир Борисович Гройсман і все його оточення точно зрозуміють, що краще з людьми не жартувати. Людям не потрібні, не потрібна ваша бюрократія, людям потрібне тепло і добробут, і всі це прекрасно в Україні мають розуміти. Ви спочатку забезпечте нормальне існування громадян в Україні, а вже тоді розбирайтеся, хто там правий, хто неправий і хто який папір підписав чи не підписав. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, дозвольте всім присутнім і всім колегам, які зараз уже знаходяться, я так розумію, на округах своїх, подякувати за цей надзвичайно важливий робочий тиждень, коли нам разом, попри такі делікатні і непрості теми, які обговорювалися і дискутувалися, голосувалися цього тижня, вдалося залишатися в рамках високої політичної культури, і проголосувати і Закон про пролонгацію особливостей місцевого самоврядування в Донецькій, Луганській областях, які привітали наші партнери з ЄС, "Великої сімки", натомість немає жодного доброго слова від Кремля, який зачаївся, що тільки підтверджує правильність голосування "за". Нам вдалося в першому читанні прийняти надзвичайно важливий Закон про функціонування української мови, нам вдалося разом з вами прийняти і проголосувати в цілому зміни до військового статуту, і це є найкращим подарунком Верховної Ради України до Дня захисника Вітчизни, який святкуватиметься скоро. Я хочу подякувати всім колегам за надзвичайно важливий і конструктивний тиждень, побажати нам також в такому темпі і в умовах взаємоповаги працювати надалі. І дозвольте вам нагадати, шановні колеги, що наступного тижня народні депутати України працюють у комітетах, комісіях, фракціях. Також дуже важлива інформація, на якій я особливо хочу акцентувати вашу увагу і попросити передати її всім фракціям. У зв'язку із святкуванням 14 жовтня Дня захисника України наступне засідання Погоджувальної ради відбудеться у вівторок 16 жовтня о 10 годині, а пленарне засідання Верховної Ради України розпочнеться тоді ж, 16 жовтня, але о 12 годині 30 хвилин. А сьогодні ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую.